Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 11. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Janez Žakelj, mag. Matej Tonin, Zoran Mojškerc, dr. Anže Logar,

in gospod Janez Janša, odsoten od 19.30 dalje. Na sejo sem vabil predstavnike vlade k obema točkama dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 11. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 13. julija 2022, s sklicem seje.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 Navzočih je 77 poslank in poslancev,

V zvezi s to točko sta bila v zakonodajni postopek vložena dva predloga zakonov, in sicer Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, nujni postopek, katerega predlagateljica je Vlada. Odbor za kulturo je v razpravi o navedenih predlogih zakonov odločil, da ju bo obravnaval v skladu s tretjim odstavkom 117. člena Poslovnika Državnega zbora. Hkrati je tudi sklenil, da bo naslednji postopek v skladu s 127. členom Poslovnika Državnega zbora vodil na podlagi predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada po nujnem postopku. skladu s četrtim odstavkom 117. člena Poslovnika Državnega zbora dajem besedo predlagateljem obeh predlogov zakonov za dopolnilno obrazložitev. Najprej dajem besedo predstavnici Vlade dr. Asti Vrečko, ministrici za kulturo. Izvolite. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo! Pred vami je predlog zakona, ki celostno naslavlja umik politike iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija. Novi zakon vrača tako vso avtonomijo zaposlenim na RTV Slovenija in civilni družbi. Namen novega zakona je spremeniti sedanji način upravljanja, da se onemogoči politično podrejanje in vmešavanje v kadrovske in uredniške odločitve odločitve ter vrne RTV javnosti in zaposlenim. Po sedanjem zakonu lahko kar 21 članov oziroma članic programskega sveta od 29 imenuje Državni zbor, kar 5 jih ima v bistvu prek strank možnost priti v programski odbor RTV Slovenija. Ta zakon pa predlaga spremembo, tako da bi imeli enoten organ upravljanja, svet RTV Slovenija, v katerem bi 6 članov prišlo iz vrst zaposlenih na RTV Slovenija, 11 pa bi jih bilo predlagano s strani civilne družbe. 11 predstavnikov bi se imenovalo na podlagi javnega poziva, tako da enega člana imenuje italijanska narodna skupnost, enega madžarska narodna skupnost, oba na podlagi javnega poziva, enega člana imenuje predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva verskim skupnostim, enega člana Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom, dva člana Nacionalni svet za kulturo, podlagi na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam in enega na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja, enega člana Olimpijski komite Slovenija na podlagi javnega poziva športnim zvezam in drugim športnim organizacijam, enega Nacionalna zveza invalidskih organizacij, prav tako na podlagi javnega poziva, Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti, enega člana pa Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin. Na ta način bi dobili torej 17-članski svet RTV Slovenija. Poleg tega ta zakon predlaga še finančni odbor kot posvetovalno telo Sveta RTV Slovenija, ki ga bi sestavljalo 5 članov. Zakon pomembno naslavlja še nekatere druge stvari, ki se tičejo upravljanja in vodenja RTV Slovenija, hkrati pa daje tudi nesporno revizijsko pristojnost Računskega sodišča. Na ta način bomo politiko umaknili iz upravljanja in vodenja Radiotelevizije Slovenija. Ob tem pa bi danes poudarila še poročilo Evropske komisije, ki je prišlo včeraj in o katerem smo sicer danes že nekaj slišali. Gre namreč za poročilo o stanju pravne države za leto 2022, kjer ugotavljajo, da sedanja ureditev, to je, da večino programskih svetnikov in nadzornikov RTV Slovenija imenuje Državni zbor, ni učinkovita varovalka pred poseganjem politike v vodenje in avtonomijo RTV Slovenija. To pomeni, da tudi naš zakon v bistvu sledi usmeritvam, kar smo tudi že ugotovili v Vladi in na Ministrstvu za kulturo in kar ugotavlja tudi Evropska komisija, da se politika se politika mora umakniti iz upravljanja in vodenja našega največjega javnega zavoda na področju kulture in medijev. Prosim vas, da ta zakon sprejmete, saj le tako bomo lahko vrnili ponovno ugled in zaupanje tega našega največjega javnega zavoda in trajno umaknil politiko iz njenega vodenja. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Besedo dajem še predstavnici predlagatelja poslanskega predloga zakona gospe Alenki Jeraj. Izvolite. Novelo Zakona o RTV sprejemamo po nujnem postopku, čeprav je jasno, da izrednih razmer ni. Mudi se le zato, ker si želi koalicija čim prej obglaviti RTV, zamenjati celotno vodstvo ter programski in nadzorni svet RTV. Še pred mesecem ste glasovali, da se zakon Mojce Šetinc Pašek, ki je identičen vladnemu predlogu, sprejme po skrajšanem postopku in nas prepričevali, da gre za manjše spremembe. Vsi vemo, da ne gre za manjše spremembe, pač pa za masaker, ki ga želite izvesti na javnem zavodu RTV Slovenija. Po besedah Helene Milinković, predsednice Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, želite gverilsko prevzeti RTV Slovenija. V Poslanski skupini SDS smo vložili novelo zakona o medijih, ker smo ocenili, da je pomanjkljivo urejeno področje, ki zagotavlja enakopravno možnost izvrševanja pasivne volilne pravice in s tem posredno tudi aktivne volilne pravice v času volilne kampanje v medijih. Ureditev, ki je doslej veljala le za RTV Slovenija, smo želeli prenesti tudi na ostale medije. Ker pa je ta zakon blokiral vašo vladno novelo Zakona o RTV, se je koalicija odločila, da bo zakon obravnavala skupaj, saj se očitno s prevzemom RTV zelo mudi. Kot glavni je postavila svoj vladni zakon, ki je bil še pred tem zakon Mojce Šetinc Pašek. Samo sprašujemo se lahko, kje je nastajala ta novela zakona. Na vladi oziroma ministrstvu za kulturo zagotovo ne, saj sta ministrica in državni sekretar bolj težko zagovarjala rešitve, ki jima jih je očitno nekdo prinesel na mizo. Nista vedela niti, od kod so med predlagatelje prišli nekateri, na primer informacijska pooblaščenka, ki jo, mimogrede, izvoli parlament, torej politika in s tem večina v parlamentu, ali na primer varuh človekovih pravic. če bi bil med predlagatelji vsaj varuh gledalčevih pravic, bi to razumeli in lažje argumentirali. Ministrica je v ihti navdušenja nad zakonom povedala zelo direktno, kaj si želijo, citiram: »Glavni naš namen zakona, ki ga predlagamo, je spremeniti način upravljanja javne radiotelevizije tako, da omogoči politično podrejanje in vmešavanje v kadrovske in uredniške odločitve.« Iskreno, ni kaj. In se za to ni opravičila ali pa rekla, da je bila kakšna napaka. Eden od predlagateljev bo ponovno Olimpijski komite Slovenije, ki je pred zakonom o RTV iz leta 2005 kot neodvisnega strokovnjaka za RTV predlagal, nato pa je bil več let tudi predsednik programskega sveta RTV, Janeza Kocjančiča, ki je bil pred tem predsednik Združene liste socialnih demokratov oziroma stranke SD. Pomembne funkcije pa je imel tudi v komunistični partiji v nekdanjem režimu. Vse to kaže na to, da so se bolj na hitro poiskali morebitni predlagatelji. Pravzaprav je videti, da se jih je iskalo med bolj levo nagnjenimi organizacijami in posamezniki, istočasno pa se je izključilo mnoge druge, ki so po obstoječem zakonu imeli v imenu gledalcev in poslušalcev pristojnost predlagati kandidate za programski svet. Zato v poslanski skupini menimo, da se s temi spremembami odvisnost od vladajoče politike veča, ne pa manjša. Glavna pomanjkljivost zakona, in zato ga v poslanski skupini tudi ne bomo podprli, je, da popolnoma izključuje gledalce in poslušalce. Tisti, ki RTV Slovenija plačujejo vsak mesec, ne bodo imeli več nobene besede. Po sedaj veljavnem zakonu so lahko predlagali 16 članov v programski svet, po vladni noveli pa ne bodo mogli predlagati nikogar. Predlagale jih bodo lahko le posvečene in posebej izbrane organizacije, ki se jih na ta način povzdiguje nad druge, ki prav tako opravljajo delo na različnih področjih. Zakon o RTV Slovenija, ki je leta 2005 nadomestil delegatski sistem, ki sem ga že omenila, je pripravljen podobno, kot so stvari urejene v drugih državah, kar je vlada tudi sama priznala, saj je v primerjalni pregled dala različne države, ki imajo podobno ureditev. Praktično povsod imenujejo imenujejo predstavnike v programski svet v parlamentu. Zagotovo bi bil zakon potreben tudi kakšnega popravka, ne pa, da stvari, ki funkcionirajo v tujini in v Sloveniji, obrnemo popolnoma na glavo. Občutek je, da se ne želi resnično odgovoriti na probleme, ki jih ima RTV Slovenija, in to seveda ni programski svet in direktor, pač pa samo obračunati z vodstvom in ga z eno potezo razrešiti. Novela zakona ni visela na eDemokraciji, ni bilo nobene javne razprave, deležniki niso mogli podati svojih pripomb, za razliko od veljavnega zakona o RTV, kjer smo imeli splošno obravnavo ter javno razpravo, kar dvakrat pa je bil tudi potrjen na referendumu. Da se omogoči javna razprava in pridemo do boljših rešitev, v Poslanski skupini SDS predlagamo, da zakon začne veljati decembra 2023, do takrat pa se pogovorimo o tem, ali so predlagane rešitve res najboljše za RTV Slovenija. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici dr. Tatjani Greif. Izvolite. DR. Hvala za besedo. Odbor za kulturo je na 4. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval dva predloga zakona, in sicer Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, nujni postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Na seji so poleg predstavnikov Ministrstva za kulturo, Državnega sveta in Zakonodajno-pravne službe sodelovali tudi predstavniki zainteresirane javnosti. Odbor je bil seznanjen z gradivom k obema predlogoma zakona, mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Vlade in mnenjem Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, šport, s pripombami vodstva RTV Slovenija, mnenjem Nacionalnega sveta za kulturo, pripombami Pravne mreže za varstvo demokracije, Sveta delavcev RTV Slovenija, Programskega sveta RTV Slovenija in Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Po odločitvi odbora, ki je v skladu s 117. členom Poslovnika Državnega zbora sprejel sklep, da bo navedena predloga zakona na seji odbora obravnaval v okviru iste točke dnevnega reda po določbah poslovnika o nujnem postopku za sprejem zakona, je potekala dopolnilna obrazložitev obeh zakonov s strani predlagateljev. V nadaljevanju je odbor v skladu s 127. členom Poslovnika Državnega da se dopolnjeni predlog zakona pripravi na podlagi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Sledila je predstavitev mnenja Zakonodajno-pravne službe in sklep odbora, da se v predlog zakona, na podlagi katerega bo pripravljen dopolnjeni predlog zakona, ne vključi nobenega izmed členov iz Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Odbor je v nadaljevanju opravil drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Predstavniki zainteresirane javnosti so predstavili različna mnenja glede predloga zakona. V razpravi so bili predstavniki koalicije mnenja, da je javna RTV last vseh in ne samo ene politične stranke. Radiotelevizija Slovenija ne sme biti politični plen in je zato treba na RTV Slovenija vzpostaviti stabilne razmere. Javna RTV je hrbtenica slovenskega medijskega prostora in mora kot taka biti avtonomna in neodvisna od dnevne politike. Predlog zakona spreminja osnovni koncept in gre v smer korporativnega nadziranja in upravljanja RTV. Nasprotno je bila opozicija mnenja, da skuša vlada s predlogom zakona spremeniti obstoj RTV in gre za zgolj navidezno depolitizacijo. Civilna družba, ki bo glede na načrtovano spremembo sestave skupnega odbora RTV imela vpliv na programske odločitve, pa je po njihovem mnenju blizu vladajoči koaliciji. Kritični so bili do nujnega postopka obravnave predloga zakona. Članicam in članom so bili na seji predloženi predlogi za amandmaje odbora, ki jih je odbor v razpravi sprejel. skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora je odbor glasoval še o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Odbor je v zaključku sprejel še sklep, da Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima najprej Poslanska skupina Levice. Gospa dr. Tatjana Greif, izvolite. DR. Hvala še enkrat, spoštovani predsedujoči. Spoštovani zbor! V agoniji. To ni le naslov drame Miroslava Krleže ob padcu privilegirane družbene kaste. Agonija je stanje javnega RTV servisa, osrednje medijske hiše in ljudi, delavcev, ukleščenih v čeljusti politične manipulacije, talci so zaposleni v tej hiši in sploh vse prebivalstvo, v čigar največjo škodo gre ugrabitev RTV. Bivša vlada je Slovenijo priklenila na pranger. Tako kot trampizem še vedno maha z repom, so tudi posledice janšizma tukaj in zdaj. Prav včeraj je Evropska komisija naznanila, da razmišlja o enotni zakonodaji na področju medijev, ki bo postavila zavezujoča pravila za se članice. In glej ga zlomka, to odločitev je sprejela prav zaradi stanja v Sloveniji, kjer si del politike lasti javne medije, zatira novinarje in duši novinarsko svobodo. Postali smo evropska sramota, primer slabe prakse, zaradi katere EU načrtuje ukrepe za zaščito medijev. Črna packa na zemljevidu. Hvala za takšno kolektivno usodo. Minuli dve leti je vlada bila vojno z lastnim ljudstvom proti svobodi izraza, svobodi medijev in novinarstva, proti ustavni pravici javnosti do obveščenost. Ta vojna je kulminirala z desantom na javni zavod in politično ugrabitvijo RTV. Uzurpirana je desna večina v organih RTV, ustoličeni direktorji, zamenjani uredniki. To so marionete strankarske moči. To je politični obračun, če že ne avbiks z informativnim programom. Zavod je postal talec ene same stranke, vrstijo se stavke, krčenje programskih vsebin, ukinjajo se oddaje in ali romajo v bunker, vrstijo se napadi na zaposlene, sistem upravljanja usiha, merila se nižajo. Izprijen je pohlep ene stranke po prevzemu RTV v težnji po prevzemu širših družbenih vzvodov za manipulacijo javnega mnenja, ki kaže, kako pomembna je danes informacijska dejavnost in kako zagriženi so poskusi ohranitve nadzora nad javnim servisom, ki si ga je najprej grobo prilastila, sedaj pa ga noče spustiti iz rok. Namesto strokovnega in reprezentativnega programskega sveta imamo skupek drugorazrednih strankarskih kadrov, ki imajo pred očmi en sam interes. In ta interes ni javen, ni v javno korist, samo v strankarsko. Programski svetnik Kmetič je izjavil, da RTV ne potrebuje informativnega programa, saj ljudje gledajo Novo24TV. Med tem si njegov kolega svetnik Štuhec z zobotrebcem čisti zobe. Vse to v direktnem TV prenosu. V programski svet so po zakonu lahko imenovane osebe, ki s svojim znanje, ugledom in dosežki prispevajo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne RTV. Sedanji svetniki pa divje jezdijo, kot sami rečejo, vsi kot en mož. A jezdijo v prepad. Dolžni so svoje delo opravljati neodvisno in nepristransko, delovati zgolj v interesu javne RTV in vendar sedaj delujejo tako, da zavodu povzročajo programsko in poslovno škodo, uničujejo ugled in z javnim dobrim delajo slabo. Skrajni čas je, če nočemo, da javna radiotelevizija postane propagandni servis političnih interesov, svetnikov, ki morajo biti branik interesa javnosti, politika ne sme kadrovati. Politiki je treba odvzeti mesto v organih RTV, vitalni vpliv pa vrniti civilni javnosti, ki mora imeti ključno besedo. »V luči lestencev so duše lažnive.«Tako je zapisal Tolstoj. Sedaj pa moramo poskrbeti, da ne bodo lažnive tudi v luči TV reflektorjev, v katerih se rad sonči politični napuh. Javna RTV je demokratična norma. V bran javnega interesa je treba preprečiti ruvanje korenin RTV, rušenje temeljnih norm demokracije, zato v Levici novelo zakona soglasno podpiramo. Hvala lepa. Hvala. Mojca Šetinc Pašek bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog sprememb zakona o javni RTV, ki je pred nami in ga je predlagala vlada, zagotavlja politično neodvisnost javne RTV. Nastal je v sodelovanju s civilno družbo in strokovno javnostjo. Izhodišča smo v Gibanju Svoboda podprli že v času pred volitvami, saj smo se ob zavedanju, kako pomemben del demokratične družbe so javni, neodvisni mediji, zavezali svojim volivkam in volivcem, da bo osrednja javna medijsko-kulturna institucija države javna RTV Slovenija kot depolitizirana ostala avtonomni gradnik naše demokracije. Sprememba je nujna zaradi sedanjih, za javno RTV Slovenijo katastrofalnih, razmer, ko si je ena sama politična stranka dobesedno polastila javno RTV, jo kroji po svoji podobi, namesto da bi se njeno vodstvo in nadzorniki ukvarjali z medijem in njegovim razvojem. Nujni postopek, ki se ga tako kritizira, je zato, da se to nevzdržno rušenje, popolno uničevanje javnega dobrega prekine, konča. Poslovnik Državnega zbora, ki govori o nujnem postopku, govori o težko popravljivih posledicah za delovanje države. Kako zelo pomembni za delovanje države so neodvisni in avtonomni mediji, je še posebej izpostavljeno v poročilu Evropske komisije, ki Sloveniji direktno priporoča, citiram: »Krepitev pravil in mehanizmov za okrepitev neodvisnega vodenja in uredniške neodvisnosti javnih medijev.« Gre torej tudi v tem primeru za najširši javni interes. Teza, ki jo poskuša vsiliti ena sama politična opcija, ki po svoji podobi histerično gnete javno RTV, da gre z naše strani za politični prevzem par excellence, je ne le pokvarjeno zamegljevanje bistva, ampak direktno potvarjanje vsebine predlaganih sprememb zakona. Predlog sledi dvema osnovnima ciljema. Prvi, najpomembnejši, je depolitizacija javnega medija, ki je, in to je treba poudarjati znova in znova, ravno v času prejšnje vlade doživel najhujši napad na novinarsko in uredniško avtonomijo v vsem času po osamosvojitvi naprej. Drugi cilj je javno RTV organizirati po sodobnih načelih korporativnega nadzorovanja in upravljanja. Trenutno vodenje in nadziranje RTV Slovenija po zakonu iz leta 2005 kažeta vse slabosti političnega kadrovanja v programski in nadzorni svet in nato tudi politične izbire za vodenje največjega javnega medija države. Gre pa predvsem za zastarel model nadziranja in upravljanja javne RTV. Kaj torej predlagamo? Sedanji 29-članski programski svet in 11-članski nadzorni svet spreminjamo v en enovit nadzorstveni organ, 17-članski svet. Izbira članov novega sveta je prepuščena internim volitvam zaposlenih in strokovnim, neodvisnim združenjem in institucijam, ki izbiro izvedejo na podlagi javnega poziva. Politične stranke, ki so doslej z večino v Državnem zboru izbirale in odločale, kdo bo član programskega sveta, pri tej izbiri ne bodo več sodelovale. Očitajo nam, da hočemo s spremembo zakona spolitizirati javno RTV, jo politično podrediti sedanji vladni koaliciji. A to v razmerah, v katere so pahnili javno RTV Slovenija, zveni dobesedno perverzno. To namreč očitajo iz sedanje opozicijske, tedanje največje koalicijske stranke, ki je izmed samo-kandidiranih kvazi-predstavnikov civilne družbe izbrala svoje najbolj zveste strankarske pristaše. Zato imamo danes programski svet, ki je v resnici podaljšek stranke SDS, ki kot češnjo na tej svoji torti na mesto direktorja javne televizije namešča nekdanjega direktorja Ukoma, fanatičnega promotorja SDS. V spominu bo ostal predvsem po naravnost sadističnem maltretiranju Slovenske tiskovne agencije in po pisanju moralno-političnih ocen novinarskih prispevkov in oddaj javne RTV. V opoziciji menijo, da so poslanci kot izvoljeni predstavniki ljudstva edini, ki lahko zagotovijo vpliv javnosti na javno RTV, ne pa neke civilnodružbene organizacije, saj naj bi bile te od države financiran privesek. Kaj je po tej logiki alternativa? Če imamo edino izvoljeni predstavniki ljudstva pravico upravljati z javno RTV, potem je najbolje, da kar vsaka vladna večina neposredno imenuje člane programskega sveta. Še bolje, kar dominantna stranka. Za kaj gre v tem propulzivnem predlogu razumevanja javnega medija? Da ta ni javni, temveč državni. To je ta primitivna strankarskolastniška manira, da stranka, ki zmaga volitve, dobesedno olastnini vse javne državne institucije. In to barbarsko razumevanje demokracije in države kot lastniškega plena predlog sprememb zakona o RTV Slovenija zavrača. Gre torej za konceptualno spremembo, ki iz nadzornega organa javne RTV izloča povampirjanje politične stranke, da javni mediji spremenijo v svoj

Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila gospa Alenka Jeraj. Izvolite. Leta 2005, ko je bil sprejet sedaj veljavni zakon o RTV, se je zgledoval po ureditvah v drugih državah. Na Danskem, recimo, ima 11-člansko upravo državna televizija, ki je tudi najvišji izvršilni organ. Člane imenuje minister za kulturo, pri čemer tri predlaga minister, šest parlament, dva pa stalno zaposleni delavci. V Nemčiji upravni odbor, ki ima 60 članov, in nadzorni svet, ki ima 14 članov. Upravni odbor sestavlja 16 predstavnikov zveznih dežel, dva predstavnika zvezne vlade, dva predstavnika protestantske cerkve, dva predstavnika katoliške cerkve, en predstavnik centralne organizacije judov, 21 predstavnikov 21 predstavnikov civilne družbe po javnem natečaju in po en predstavnik civilne družbe iz 16 zveznih držav in te volijo deželni parlamenti. Češka republika ima javno televizijo, ki jo opravlja svet, ki ima 15 člen, imenuje jih državni parlament na predlog organizacij in asociacij s področja kulture, izobraževanja, znanosti, varovanja okolja, sindikatov in regij.

Ta zakon velja že 17 let. V tem času je bilo s strani Državnega zbora poleg članov poslanskih skupin, ki jih predlagajo na predlog političnih strank, teh je pet, izvoljenih vsakokrat tudi 16 predstavnikov na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija. Predlagatelji so lahko univerze, fakultete, zveze društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih organizacijskih oblik. Tu smo imeli varovalko, da se jih je osem imenovalo takoj, drugih osem pa z zamikom na dve leti, da se je zagotavljala uravnotežena zastopanost glede na vsakokratno sestavo koalicije in opozicije. Naslednje leto 2023 se polovici iztečejo mandati, zato smo v poslanski skupini tudi predlagali, da zakon stopi v veljavo decembra naslednje leto. Kot rečeno, se je tako dogajalo ves čas, zato nikoli ne moremo reči, da so bili člani programskega sveta samo iz ene politične opcije ali pa imenovani pod eno koalicijo. Trenutnega direktorja RTV Slovenija gospoda Graha je po zaključku mandata direktorja Igorja Kadunca izvolil programski svet v stari sestavi, brez teh novih, ki vas tako zelo motijo. Pravzaprav je sedanja sestava programskega sveta še najbolj uravnotežena, saj so v drugem delu prejšnjega mandata koalicijo sestavljale tako desne kot leve stranke, za razliko od današnje leve koalicije. Po vladni noveli lahko predlagajo člane samo določene organizacije civilne družbe, izključujejo pa se mnoge druge, ki so do sedaj imele pravico predlagati kot gledalci in poslušalci. Tako se izključuje pomemben del možnih predlagateljev. Nekateri so to tudi povedali, na primer Društvo filmskih ustvarjalcev in podobno. Za nas je problematično, da se izključuje Državni zbor z obrazložitvijo depolitizacije. Ampak Državni zbor potrjuje tudi sodnike in mnoge druge funkcionarje, saj je ravno Državni zbor predstavnih ljudstva. Vsake štiri leta odidemo na volitve in ljudje odločijo, kdo jih bo zastopal. Zagotovo je to najbolj reprezentativni del, ki predstavlja ljudstvo. Z novim načinom imenovanja programskega sveta zakon popolnoma izključuje gledalce in poslušalce, ki so plačniki storitev javnega zavoda. Očitno smejo samo plačevati, ne pa tudi odločati. Zakon daje po novem ne zgolj predlagateljstva, na primer vladnemu Nacionalnemu svetu za kulturo, ki ga ustanovi vlada, torej politika, ampak pooblastilo neposrednega imenovanja. To daje tudi Olimpijskemu komiteju Slovenije, ki pokriva področje športa in je v celoti odvisen od financiranja države. Torej bomo dobili državno nejavno RTV. Da ne ponovim še enkrat vsega o gospodu Kocjančiču, bom samo citirala gospo Natašo Pirc Musar, odvetnico, ki danes kandidira za predsednico republike. Ko je izvedla poravnavo, dobila 70 tisoč evrov bruto, je takrat dajala, citiram: »Ta zgodba je še vedno moja velika bolečina, saj sem prepričana, da se mi je zgodila krivica. Bolj od moje zgodbe je pomembno nekaj drugega, RTV Slovenija je bila, in to se še vedno pozna, pod vplivov Socialnih demokratov. Po njej je kot duh hodil gospod Lenart Šetinc in malo usmerjaluredniško politiko. Mene takrat ni zrušila SDS, ampak SD. Visoki predstavniki te stranke so govorili, da Nataša Pirc Musar ne posluša in jo je zato treba zrušiti, kar so tudi storili.« Hvala. Gospa Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Vladni predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija predvideva, da bi čez noč, z dnem uveljavitve zakona, prenehal mandat vsem 29 članom programskega in 11. članom nadzornega sveta, prav tako pa tudi mandat generalnega direktorja ter direktorjev radia in televizije. V imenu depolitizacije, se izvaja politizacija. Namesto da bi se vlada ukvarjala s prioritetami, kot so blaginja ljudi, draginja, energetska kriza in prehranska varnost, se ukvarja s tem, kako bo s politizacijo javne RTV lahko ljudem, državljanom torej, sporočala, kar bo želela, in česar ne bo, te novice pač ne bo. Prioriteta vlade dr. Roberta Goloba torej postaja prevzem RTV, cilj pa zamenjava celotnega vodstva RTV. To prepričanje utrjuje način, s katerim se vlada loteva spremembe, saj je predlog v zakonodajni postopek vložila po nujnem postopku. Nujni postopek pa se uporablja, ko nastajajo za državljane in državo nepopravljive posledice. Dvomim, da to lahko rečemo za RTV. Poslovnik Državnega zbora namreč določa, da lahko vlada predlaga sprejetje zakona po nujnem postopku, kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali za to, da da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Z nujnim postopkom tako vlada zlorablja postopkovno možnost hitre obravnave predloga, čeprav tak način sprejemanja v tem primeru nikakor ni upravičen. To so na seji matičnega delovnega telesa kot tudi v včerajšnji oddaji na Televiziji Slovenija zatrdili predstavniki dveh sindikatov, zaposleni, strokovnjaki, pravni strokovnjaki, ki opozarjajo na kršenje 143. člena Poslovnika. Po vladnem predlogu bi programski in nadzorni svet RTV nadomestil enoten organ upravljanja − svet RTV. Ta bi bil sestavljen iz sedemnajstih članov, šest iz vrst zaposlenih in 11 predstavnikov javnosti, od katerih ne bo nobenega več imenoval Državni zbor. 11 predstavnikov javnosti bi imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik republike, na podlagi poziva registriranim verskim skupnostim, SAZU, Nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Nacionalni svet invalidskih organizacij ter Varuh človekovih pravic. Odsotnost predstavnikov gledalcev in poslušalcev v svetu zavoda RTV ne moti nikogar. V imenu sodelovanja civilne družbe se civilna družba izključuje. Izključuje se predstavnik dela civilne družbe, ki plačuje prispevke in davke tudi za delovanje javnega zavoda RTV Slovenija. Glede na izbor sedemnajstih članov sveta, ki bo po današnjem predlogu upravljal z RTV Slovenija, so le-ti blizu vladajoči koaliciji. Izbor sta delali na podlagi preštevanja na naše in vaše. Ali nismo to preštevanje pustili za sabo v devetdesetih Še več, ker ste Državni zbor popolnoma izrinili iz postopka imenovanja svetnikov, je nastala zagata, kdo bo opravil žreb, ki bi določil dolžino mandatov. Očitno predsednik države po vašem mnenju nima bolj pametnih zadolžitev in lahko opravlja še loterijsko dejavnost. Ne predstavljamo si, da bo predsednik države vlekel listke in bral izžrebance kot na kakšni tomboli. svojimi dejanji očitno želite poleg menjave celotnega vodstva RTV mimogrede razvrednotiti še funkcijo in status najvišjega predstavnika države. Ampak vrnimo se k RTV. Menimo, da si mora RTV kot javni servis povrniti zaupanje državljanov, tako desnih kot levih. Pri pravici Pri pravici do obveščenosti državljanov in svobodi izražanja je po eni strani ključna novinarska etika in zavezanost visokim standardom poročanja. V prvi vrsti to pomeni, da se objektivno poročanje ne prepleta z osebnim mnenjem, kar seveda ne pomeni, da ga novinar ne sme izraziti. Mora pa bralcu, gledalcu in poslušalcu jasno sporočiti, da je to njegovo mnenje, ne pa objektiven prikaz nekega dogodka. Tega je bilo v preteklosti veliko. To pravi tudi civilna družba, zato so tudi težnje po neobveznem prostovoljnem plačevanju naročnine večje. Zanimivo bo v prihodnje spremljati tudi odzive Evropske komisije, saj želite očitno v imenu depolitizacije doseči popolno politizacijo in podrejanje javnega medija. Poslanci Nove Slovenije − krščanski demokrati bomo predlogu zakona, ki obglavlja RTV in ga spreminja v politični organ, nasprotovali. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pred nami je sprememba Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Ta sprememba je zgodovinska. Kot vsi vemo, ima v Sloveniji oblast ljudstvo, in javna Radiotelevizija Slovenija ne sme biti nikoli več žrtev vladajoče stranke ali koalicije. Nobene politike. Ne. Zakaj takšne spremembe? Zato, ker je treba javno RTV vrniti javnosti, ker je nujno, da se politika umakne iz medijev, da se vrne uredniška in novinarska avtonomija, da se preprečiponekod žal že uveljavljena receptura: izčrpavanje medijev, politični pritiski, ukinjanje oddaj, kadrovanja in neupoštevanje stroke. Državljani in državljanke si zaslužijo depolitiziran javni servis, ki jih upošteva, se krepi, ima višjo raven usposobljenosti ter ima seveda programsko, organizacijsko in finančno samostojnost. Vse, kar spremljamo zadnje mesece na Radioteleviziji Slovenija, je milo rečeno nesprejemljivo. Čas je, da se prekine politično imenovanje programskih svetnikov, da se prekine začaran krog vpliva politike na vodstvo.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 Vse to prinaša sprememba zakona o Radioteleviziji Slovenija, kajti zakon iz leta 2005 je zastarel. Javna radiotelevizija ni naša ali vaša. Še posebej pa ni last vladajoče politike, ampak je v lasti ljudstva. Nedopustno je, da bi si je želela katerakoli politika prirejati ali podrejati. Zavedamo se, da so za izboljšanje razmer nujne hitre spremembe. Socialni demokrati bomo zaradi vrnitve javnega servisa javnosti in umiku politike iz našega največjega javnega medija predlagani zakon o Radioteleviziji Slovenija podprli. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo dajem 24. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes. Prijava poteka. Kdor želi prijavo, naj se prijavi s pritiskom na tipko za mikrofon. Imamo štiri prijavljene. Najprej dobi besedo gospa Vera Granfol. Izvolite. VERA Kaj je tisto, kar vpliva na vse pore našega življenja? Nedvomno v veliki meri politiki, odnos politikov in mediji. To, kar se že nekaj časa dogaja v slovenskem medijskem prostoru, doseglo pa je svoj vrhunec v času prejšnje vlade, je nedopustno. Posegi trenutnih opozicijskih strank v uredniško politiko RTV Slovenija so najbolj pritlehna stvar, ki so jo lahko katerakoli politika dovoli. Prav tako pritlehno je sprenevedanje z desne tribune o tem, kdo je protagonist uničevanja javne RTV v Sloveniji, kdo je v resnici tisti, ki obglavlja RTV, kdo je tisti, ki nastavlja svoje vazale, kdo je tisti, ki napada spoštovanje. Refleks desno usmerjenih, da so za vse krivi drugi, je zelo močan. Spoštovanje v politiki, spoštovanje do objektivnega poročanja, kdo ne dopušča, da se politika umakne iz RTV Slovenija. Vsakemu zdravorazumskemu državljanu je to popolnoma jasno. Politika mora takoj ven iz vseh segmentov, ki kakorkoli vplivajo na verodostojnost informacij, ven iz nacionalnega medija, ki ga vsak zaveden narod potrebuje. Nobena ideologija ne sme upravljati z nacionalnim medijem. Zdravstvene, gospodarske, družbene in še kakšne krize nas ne smejo razdvajati kot narod. Slovenski medijski prostor je preplavilo senzacionalistično poročanje, blatenje, žaljenje, poseganje v osebni prostor posameznikov, norčevanje, prezir, jemanje sporočil iz konteksta, sprenevedanje, laganje, pranje možganov, pozivanje k fizičnim napadom, diskriminacije vseh vrst, omalovaževanje, pokroviteljstvo, popadljivost, neutemeljeni očitki, zavajanje, zlorabe stereotipov in predsodkov vseh vrst. Zakaj že? Zaradi apetitov po oblasti? Ekspresni vlak na poti v diktaturo? Spoštovani! Politika pri oblikovanju informacijskega, vzgojnega, športnega, izobraževalnega programa nima kaj iskati. Vsem, ki mislijo s svojo glavo, so jasne metode manipuliranja, ki se trenutno izvajajo zaradi nenasitnih lovk opozicijskih strank, še posebej izpostavljam manipulacijo s časom. Manipulira se z ljudmi, ki se jim ponuja prostovoljno plačevanje naročnine. So stvari, ki so močnejše od nas. Nedvomno je to tudi čas, ki vedno razgali bedo nepoštenosti. Nacionalna RTV je last vseh nas. Če želimo kvalitetno, sodobno, svetovljansko nacionalno RTV, jo morajo voditi strokovnjaki. Podprimo ta novi veter, ki bo zavel, veter objektivnega in profesionalnega, in pozabimo na besede, ki si jih nikakor ne bi smel dovoliti noben Slovenec, nacionalne RTV ne potrebujemo. Kot sem že na odboru za kulturo povedala, to, da nekdo, ki je Slovenec, ne čuti potrebe po nacionalni RTV, je nedopustna sramota. Slovenija potrebuje javno RTV, ki ji je potrebno zagotoviti svobodo in neodvisnost, upoštevajoč strokovnost, brezpogojno objektivnost, upoštevajoč novinarski etični kodeks in človekove pravice. Podpiram dikcijo predloga zakona, podpiram medijski pluralizem in svobodo medijev, zato bom glasovala za spremembe in dopolnitve RTV Slovenija. Hvala lepa.

Glede na to da je taktika opozicije, da preplavi parlamentarni trg z besedami, da dela na kvantiteti, namesto na vsebini, in na ta način želi dominirati medijski prostor, bi se najprej rada dotaknila nekaterih nesmiselnih očitkov, ki jih v opoziciji neumorno namenjate novemu zakonu o RTV. Ker sem ravno pri gostobesednosti, kolega iz opozicije, ki je sicer danes odsoten, velikokrat v svojih razpravah zaplava v neke čudne vode, in težko bi se dotaknila vsega, ker izreče. Me je pa zadnjič posebej zmotila njegova zaskrbljenost, da v novem svetu RTV islamska skupnost ne bo imela možnosti dobiti svojega predstavnika. Skrb za verske skupnosti je sicer povsem legitimna, ampak vsi vemo, kakšno je stališče vaše stranke do islamske skupnosti. Nismo in ne bomo pozabili na predvolilni tvit Žana Mahniča o predstavnici Gibanja Svoboda, rojeni državljanki Slovenije, ki je našo predstavnico označil za radikalno islamistko. Zato se res ne zdi na mestu, da pozornost od perečega stanja preusmerjate drugam ravno v imenu pripadnikov islamske vere. Nadalje, opozicija rada ponavlja mantro »jebeno več nas ki jo izkrivlja in nas prepričuje, da so na RTV neki naši in vaši novinarji. To ni bila nikoli vsebina Štefančičeve izjave. Veste, koga je »jebeno več«? »Jebeno več« je profesionalnih, strokovnih novinarjev, ki že vrsto let korektno opravljajo svojo službo. In »jebeno manj« je tistih, ki nad njimi izvajajo mobing. In točno se ve, kateri so. To je generalni direktor, ki vabi stavkajoče na neformalne pogovore, nato pa njihove izjave izrablja kot dokazno gradivo v pogajanjih. Generalnega direktorja skrbi sorazmernost ukrepa, s katerim bo novi zakon posegel v trenutno veljavne mandate vodstva RTV. Posegel bo namreč v mandat generalnega direktorja, ki si je v drugo prilagodil razpis, ker v prvem poskusu ni ustrezal pogojem za delovno mesto. Posegel bo v mandat odgovorne urednice, ki je bila imenovana, kljub temu da ni uživala večinske podpore uredništva. Posegel bo v mandate članov programskega sveta, ki uničujejo informativni program, ki kršijo Ustavo, Zakon in Statut RTV pa tudi kolektivne pogodbe. Generalnega direktorja torej zanima test sorazmernosti. Pa ga opravimo. Na eni strani imamo interes javnosti oziroma bolje rečeno ustavno pravico javnosti do obveščenosti, na drugi strani imamo pa zasebni interes politične opcije, ki se preko trenutnega vodstva uveljavlja v hiši RTV. V demokraciji je jasno, da mora vedno prevagati interes javnosti. Ni in ne bo vam uspelo streti javne RTV. Ta vlak je odpeljal, ker ste se na začetku svojega vladanja raje ukvarjali z nakupi golfov po ceni mercedesov in ste malenkost prepozno začeli izvajati agresijo nad novinarji. Novi zakon bom podprla, ker državni zbor ne bo več imenoval niti enega samega člana sveta RTV. Torej nič več strahu, da bi si vsakokratna vlada podrejala neodvisno novinarstvo. Novelo bom podprla, ker se vodenje z zdajšnjega generalnega direktorja prenaša na štiričlansko upravo, torej še ena varovalka, da javni servis ne bo več odvisen od nesposobnosti enega človeka. Zakon bom podprla predvsem zato, ker je bil pripravljen v dialogu z novinarskimi sindikati, torej s stroko. Seveda pa ne bom podprla vašega današnjega amandmaja, da bi se nujni zakon uveljavil šele decembra 2023, ker s tem želite le še nekaj časa, da uničite RTV. Stanje je resno in nova ureditev je absolutno nujna. Če mi ne verjamete, lahko vprašate tudi Evropsko komisijo.

Morda lahko razumem in si razlagam vse bolečine, ki v bistvu vejejo iz jedkih nastopov predstavitev poslanskih skupin opozicije, predvsem največje opozicijske stranke in tudi kolegice iz Nove Slovenije. Predvsem se mi zdi, da gre za to, da ni v bistvu pravih protiargumentov na predlagane spremembe Zakona o RTV Slovenija in se zato tako v dvoranah Državnega zbora kot prek svojih medijskih kanalov vse preliva v osebno obračunavanje s predlagatelji zakona ali pa novinarji javne Radiotelevizije, ki vam nikakor niso povšeči, čeprav jim že kar nekaj časa poveljujete. Slišimo kopico očitkov. Prvič, da je nujni postopek zloraba poslovniških določil in tako celo neustaven. Mar res? Po nujnem postopku so spremembe predlagane iz dveh zelo konkretnih razlogov. Prvič, ker gre za neposredno škodo za delovanje države in demokracije, katere ključni steber je osrednji javni medij, da se konča katastrofalno dogajanje na javni radioteleviziji po brutalnem političnem prevzemu s strani največje opozicijske stranke, ki profesionalno sesuva javno RTV Slovenija. Drugič, tudi zaradi priporočila Evropske komisije, da se ta nevzdržna politizacija ene politične opcije na javnem mediju nemudoma spremeni in javnemu mediju zagotovi njegova politična neodvisnost in institucionalna avtonomija. Še več, Slovenija je, kot smo že slišali, žal postala negativni povod za odločitev Evropske komisije, da že zgodaj jeseni sprejme enotna pravila za medijsko zakonodajo v Evropski uniji. In, ja, kot smo slišali včeraj, je Evropska komisija neuradno zadovoljna s spremembami Zakona o RTV Slovenija, ki jih obravnavamo danes. Se pravi, da lahko spet pričakujemo poplavo navedb v vaših medijih, v medijih službe resnice, kako slovenska levica izvaža notranjepolitične probleme v Bruselj, ker itak ne znajo slovensko in so menda povsem odvisni od manipulativnih informacij s strani slovenske levice, kot da so famozni bruseljski uradniki neki nevedni, nebogljeni otroci, ki jih lahko prevara vsak, ki ima pet minut časa. Za SDS predlagane spremembe seveda pomenijo, da se vam iz rok trga dragocena igrača, ki je sicer ne obvladate in ste jo zato tudi pripravljeni kot jeznorit otrok vreči ob tla, jo pohoditi, scefrati in jo uničiti. Kakšna sreča se vam je nasmehnila po vseh letih nesrečnih okoliščin, ko menda po vaših kriterijih niste mogli stoodstotno prevzeti in obvladati tako imenovane rdeče trdnjave. Najprej že lani, ko se je zarotiral del programskega sveta, ki ga imenuje Državni zbor. Že takrat ste namreč dobili tesno večino v programskem svetu, ki ste jo sicer imeli tudi že v preteklosti v tem vašem političnem podaljšku, da ste lahko lani aprila za generalnega direktorja največjega javnega medija v državi imenovali nekoga, ki ni imel dneva vodstvenih izkušenj in kakršnihkoli drugih medijskih izkušenj in ni izpolnjeval osnovnih razpisnih pogojev. In nato še letos februarja ko ste končno uspeli prevzeti 29-članski programski svet, da v njem 21 članov strumno misli, diha in dela red kot en mož. To je ta red, ki ga vsak dan vidimo in spremljamo ob sesuvanju in kršenju vseh poklicnih profesionalnih standardov javne radiotelevizije. Vaš red se je uveljavil nemudoma s kršenjem Zakona o RTV Slovenija ob vnovičnem razpisu za drugo rundo ustoličenja taistega generalnega direktorja, le statut RTV Slovenija je bilo treba vmes ukrojiti po vašem okusu in poteptati, zredirati tako elementarne pogoje, kot so denimo vodstvene izkušnje za tako pomembno mesto, kot je generalni direktor javnega zavoda z več kot 2 tisoč zaposlenimi. Problem sedanjih gospodarjev javne RTV je, da ste seveda zlahka prevzeli programski svet in s svojimi pristaši zasedli najpomembnejše vodilne pozicije, toda kronično vam primanjkuje vaše vojske, se pravi novinarjev in TV voditeljev, ki bi strankarsko ideologijo novih gospodarjev tudi pretočili v konkretne oddaje. Zato ni čudno, da pristaši in celo nekateri funkcionarji SDS javno RTV, ki jo je njihova stranka politično povsem prevzela že pred pol leta, na družbenih omrežjih še vedno označujejo za rdečo greznico. Profesionalne novinarje, ki zaradi nevzdržnih razmer, ki so javni zavod uničevale na vseh točkah, strokovno, kadrovsko, organizacijsko, finančno, stavkajo, se zmerja z levuharji in političnimi aktivisti. Stavka pa je po vaših ocenah nezakonita, čeprav zakon o stavki, če pride do tako eklatantnih poslovnih in ekonomskih kršitev iz dela, takšno stavko dopušča. Ob tem tudi ves čas slišimo manipuliranje, zavajanje s številkami stavkajočih, češ, da stavka samo 50, 100 iz informativnega programa, kar seveda ni res. Kot je zelo jasno povedala predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov zadnjič na odboru za kulturo, se stavki pridružuje več kot 450 zaposlenih. Obnašate se, kot da ste vi žrtve ustanove, ki ste jo sami politično popolnoma prevzeli. Ta primer izmišljene avtoviktimizacije, samopostavitve v vlogo žrtve je tako značilen za tisto politično sorto, kamor sodi tudi naša največja opozicijska stranka. In ker vse to ni dovolj, ste nedavno predlagali spremembo Zakona o RTV, ki bi ukinil obvezno plačevanje RTV prispevka, ne da bi predlagali financiranje. Hkrati ste predlagali še en zakon, ki bi iz sistema RTV izvzel oddajnike in zveze in jih dobesedno privatiziral. Ob tem lahko samo ponovim, kar sem enkrat že dejala, vse vaše obnašanje spominja na zgodbo o Neronovem požigu Rima: česar ne moreš obvladati, je treba uničiti, požgati do tal. Zakon, ki ga predlagamo, spreminja koncept upravljanja in nadziranja. Še enkrat, sedanja dva nadzorstvena organa, 29-članski programski in 11-članski nadzorni svet, združujemo v enovit 17-članski svet, ki bo imel popolna pooblastila nadziranja. tudi glede koncepta nadziranja v SDS očitno obstaja neko temeljno nevedenje. Če sem pravilno razumela zadnjič kolegico Jeraj na Odboru za kulturo, sprememba, se pravi združitev dveh sedanjih ločenih organov v enega je povsem nesprejemljiva po njenem zato, ker je po tem interpretiranju sedanji 29-članski programski svet upravljavec in ne nadzorni organ, češ, da ukinjamo upravljavca. Kar seveda ne drži. Ne vem, ali gre za elementarno nevednost, nerazumevanje čisto ekonomističnih konceptov ali pa za sprevrženo potvarjanje vsebine predlagane spremembe in tudi sedanjega zakona. Hišo zdaj vodi generalni direktor. 29-članski programski svet je nadzorni organ, ki tudi po veljavnem zakonu nima nikakršnih pristojnosti, da se vpleta v upravljavsko funkcijo, še manj pa, da posega v novinarsko ali uredniško avtonomijo,kar ta hip poskuša in počne, in to strumno kot en mož. Mimogrede, to je tudi bistvo priporočil Evropske komisije, da se vaša praksa v javnem mediju takoj in nemudoma prekine.Zato je naš nujni postopek. V glavnem mediju opozicijske stranke ob vsem tem zavestno potvarjajo člen Poslovnika Državnega zbora, ki govori o nujnem postopku. Konkretno so del člena, ki govori o težko popravljivih posledicah za delovanje države, kar vaše sesuvanje javnega medija tudi je, spremenili preprosto tako, kot da gre za varovanje države, se pravi namesto delovanje − varovanje. Kot da gre za neke obrambne zadeve. Kako zelo pomembni za delovanje države so neodvisni in avtonomni mediji, je, poudarjam, še posebej izpostavljeno v včerajšnjem poročilu Evropske komisije. Med drugim po navedbah Bruslja posebne izzive pri omejevanju političnega vpliva predstavljajo še zlasti postopki pri imenovanju članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija, saj jih večino imenujejo parlament, politične stranke in vlada. Želim pa nasloviti še en vaš očitek, in sicer očitek o eksekuciji, o giljotiniranju članov programskega sveta, vnaprejšnjem mahanju s tožbami, sodnimi postopki, celo ustavno presojo, ki bodo seveda temu vašemu rezanju glav nemudoma sledili, o tem, da gre za neko neustavno končanje mandatov. Ne, ne gre za neustavno končanje mandatov. Ti se po zakonu formalno iztečejo zaradi vzpostavitve novega organa nadzora, združenega sveta, tako kot je bilo tudi leta 2005 v zakonu gospoda Grimsa. Prav tako ne gre za nobeno nezakonito prezgodnje končanje mandata generalnemu direktorju, ki mu je programski svet, ki, kot smo slišali, dela red na RTV kot en mož, spornim razpisom dobesedno podelil še dodatni dve leti, tako da bi na položaju sedel šest namesto štiri leta, kolikor sicer je sedanji mandat generalnega direktorja. Tudi njemu se mandat izteče, ker se uvaja povsem nov kolektivni organ upravljanja. Pri vsem skupaj, pri vsem tem vreščanju o interesih in pravicah posameznih članov programskega sveta in seveda generalnega direktorja pa je treba najprej izpostaviti in v ospredje postaviti javni interes. Pomen javnega interesa, ki je zares edini, je tisti, ki ga moramo zasledovati, ko je govora o javni Radioteleviziji Slovenija. Javni interes je močnejši od posegov v pridobljene veljavne mandate organov. Javni interes je nad partikularnimi interesi ene politične stranke, ki je ugrabila javni medij. Javni interes je širši in je nad posamičnimi interesi političnih nameščencev, ki jih je ena politična večina po svojem okusu in vonju nastavila v programski svet javne Radiotelevizija Slovenija. Za konec še enkrat poudarjam, naš namen je jasen. Ne glede na posmeh, ki veja iz opozicijskih klopi, češ, kako pa lahko politika karkoli depolitizira. Ja, mi smo za depolitizacijo medija, zato tudi predlagamo, da v novem svetu ne bo nikogar, ki bi ga imenovala kakršnakoli politična stranka. Zgolj s tako brutalno samoomejitvijo s strani političnih strank lahko politika zares prispeva, da se osrednja javna medijska institucija države vzpostavi kot neodvisni in nujni podporni steber demokracije,

Hvala za besedo. Na čem temelji demokracija? Na svobodi javne besede. To je ustavna pravica, pravica vsakega posameznika, temeljna človekova pravica, zajeta je v temeljnih aktih organizacije Združenih narodov. In ta pravica se uresničuje na različne načine. Predvsem v svobodnem neoviranem dialogu, ki mora biti neomejen, v tem, da je lahko ta dialog tudi polemičen, lahko je iskriv, lahko je celo zelo oster, ampak biti mora brez omejitev, kajti sicer to ni več svoboda javne besede. In tisti hip, ko je ni, je demokracija samo še farsa. To ustavno pravno pravilo, ki ga lahko preberete tudi v knjižnici, v katerem od učbenikov ustavnega prava, sem povedal pred leti mnogokrat. Danes ga moram povedati ponovno. Danes se z vesoljnim džihadom, rdečim džihadom sprejema na horuk novi zakon o RTV Slovenija. Veste, že samo zaradi tega je treba sprejeti ta amandma, ki smo ga mi dali in ga bom seveda podprl. Zaradi tega, ker prejšnji zakon, gospe in gospodje, se je sprejemal po normalnem postopku. Vem, da ste nekateri oziroma nekateri vaši povabljeni tam lagali pri predstavitvi na odboru ob drugem branju, kako naj bi se takrat hitelo. Ne, ko je prišel v parlament, je prišel po rednem postopku. Imeli smo dve javni predstavitvi mnenj, eno je organiziral Zbor za republiko, eno sam Državni zbor. Potem se je povabilo še nekatere predstavnike tujih organizacij, s tistimi, s katerimi smo se lahko sestali, nekaterim nam to ni bilo dano, in smo se poskušali v največji možni meri uskladiti. Tako se pišejo normalni zakoni, gospe in gospodje. Tudi z novinarji smo se poskušali uskladiti. In ne boste verjeli, kaj je bila največja pripomba novinarjev, to v luči tega, kar je bilo ravnokar rečeno, dobi zelo pravi pomen besede. Največja, pravzaprav takrat, kolikor se spomnim, edina pripomba novinarjev je bila, da nikakor ne smemo napisati mnenjskega pluralizma in pa novinarske etike v zakon, kajti sedaj je to v zakonu. To je bilo najbolj grozno. Pomislite, spoštovati bi morali novinarsko etiko in mnenjski pluralizem. Opsa! Potem pa tole, kar se danes dogaja, dobi že drugo luč. In če vemo, da so takrat vsi po vrsti krčevito branili sistem, ki je pred tem veljal na javni radioteleviziji in zaradi katerega je bil predsednik politične stranke, bivši predsednik Zveze komunistov, se pravi bivši predsednik totalitarne komunistične stranke vrsto let ključna oseba RTV Slovenija in so to dajali kot zgled demokracije, potem je jasno, da ima tukaj Orwell zelo veliko povedati. Orwell je bil velikokrat zelo jasen. Če levičar reče svoboda, potem to pomeni totalitarizem. In če govori o normalizaciji in osvoboditvi, potem to pomeni popolnoma podreditev. Ne boste verjeli, ni samo Orwell to rekel. V tem državnem zboru je pred mnogo leti nastopal tudi gospod Herzog, legendarni predsednik nemškega ustavnega sodišča, ki ga še danes evropsko ustavno pravo daje za zgled. Veste, kaj je on rekel, govoril pa je točno o tem modelu, kot ga vi sedaj ponujate. Rekel je: »Če bi jaz samo slutil, kako globoko zasadi kremplje v javno radiotelevizijo politika, preko tako imenovane civilne družbe, ki je seveda bolj politična od same politike, potem nikoli ne bi presodil, da je taka rešitev skladna z nemško ustavo.« To je bil namreč enkrat predmet ustavne presoje na nemškem ustavnem sodišču. To je bilo rečeno v tem državnem zboru, gospe in gospodje, kar pozanimajte se. Zanimivo, ne? In v tem je ves odgovor na to, kar vi ponujate. Kaj govorite? Zdaj bodo vse nevladniki. In to je nepolitično. Ja, seveda! Kdo pa je najbolj norel na letošnjih volitvah? Kdo je bil bolj političen od same politike? Ja, nevladniki, ker zanje ne veljajo omejitve, niti omejitve glede financiranja iz tujine. In s tem se je izigral kompleten pravni red države Slovenije. To je bila največja prevara teh volitev. In na tem hočete vi zdaj utemeljevati, da boste, če malo povem po domače, kot ultralevičarska Golobova vlada s politično metodo po politični poti preko vaših nevladniških antifa organizacij depolitizirali javno radiotelevizijo. Pa kdo vas bo resno jemal, no? Lepo vas prosim, no! Kdo o tem govori? Ta plakat je zelo poučen tudi za tiste, ki ste zdajle ravnokar najbolj grmeli v tej dvorani. Govorite o strpnosti, o razumevanju, in to govori tista oseba, ki je tukaj zraven plakata Smrt janšizmu. Se pravi, tudi smrt meni pa smrt mojim kolegom, smrt vsem. To je pa res pozivanje k miru in strpnosti in še kaj. Kot je rekel Charles J. Chaput, da zlo pridiga o toleranci, dokler ne prevlada. Potem ko dobi oblast, pa vedno hoče takoj utišati dobro, utišati resnico. To je v resnici tisto, gospe in gospodje, kar vas vodi, od prve minute, ko ste prevzeli oblast − kako utišati resnico. In pri tem manipulirate, pri tem zdajle poskušate ubrati pot, ki vam gotovo ni v čast, ker ne omogoča, da bi kdorkoli izrazil svoje mnenje, če je drugačno od vašega, razen v tem trenutku zdaj v državnem zboru. In na koga se opirate? Tale stvar je zelo zanimiva. Zelo veliko je imela za povedati na odboru, na katerega jaz pač nisem bil povabljen, gospa Sandra Bašić Hrvatin. Citiram, tole je bilo objavljeno v Primorskih novicah, celo sami so dali v naslov: »Odgovornost pomeni sprejeti odločitve, da se o določenih zadevah ne bo poročalo in o določenih stališčih ne bo razpravljalo. To ni cenzura, ampak odgovorno medijsko delovanje.« A, dajte,no! To je cenzura, gospe in gospodje, če stvari imenujemo s pravim imenom. Še več, to pomeni, da v taki družbi, kot jo gospa očitno zagovarja, obstajajo tabu teme. In kaj piše v učbenikih politologije za tiste, ki ste jih morda kdaj odprli ali pa vsaj pogledali od daleč? Piše, da je največja manipulacija in najslabše, kar se lahko zgodi v neki družbi, obstoj tabu tem. To je pa najslabše, to je najhujša oblika cenzure, največja manipulacija torej. In to vi uporabljate kot sklic za nekaj pozitivnega, ker si predstavljate, da bi tako moralo Zakaj se tako bojite resnice? Ja, seveda, zakaj, ker nič ne delate! Sprejemate po hitrem postopku, kot da je neka izredna razmera v državi. Saj na nek način imate celo prav, kajti če zdajle pogledate po Evropi, po celi Evropi predsedniki vlad iščejo poti za oskrbo z energenti, z elektriko, z živili, za vzpostavitev oskrbovalnih poti za svoje državljanke in državljane. No, predsednik vlade gospod Golob je pa pošiljal državljankam in državljanom lepe pozdrave z morja, kjer se je zdajle namakal, zraven jim je pa še predpisal, koliko lahko kuhajo poleti in zmrzujejo pozimi. In to kot nek hišniški predlog. To je pa to, kar ta vlada očitno zmore. In če se to hoče lepo zapakirati, moraš vsako najmanjšo sled resnice preprečiti, da pride na dan. dan. Kamorkoli ljudje pogledajo, bo samo enotna levičarska propaganda, to, kar vi v resnici želite s tem vzpostaviti. Kajti ta sistem pomeni, da si popolnoma politično totalitarno podredite RTV Slovenija, da izrinete vsako drugačno mnenje, da bo to samo ultralevičarsko trobilo. To, kar vi pač potrebujete, da se lahko s takim načinom dela ohranjate vsaj nekaj časa No, ljudje so vas že pogruntali, to se je videlo po tem, da ste 27 % izgubili v enem samem mesecu. Smeh vas bo minil na naslednjih volitvah, mi lahko verjamete. Poglejte, kakšni so bili rezultati pri prejšnjih pa kje so zdaj, pa vam bo dalo misliti.

In če imaš nekje odprto okno, skozi katerega lahko ljudje slišijo resnico, slišijo drugačno mnenje od tistega, ki jim ga vi hočete servirati, je to treba zapreti. Zdaj hočete to narediti z RTV, potem grem staviti, da bo sledil nadaljnji pritisk na privatne televizije, čeprav imajo minimalen domet, ampak to vas ne moti. To delajo, mimogrede osebe, dajmo še enkrat pogledati, ki stojijo zraven plakata Smrt janšizmu. To je res verodostojno tako prizadevanje za objektivno informiranje?! In to je čisto apolitično. Tudi ko pravite, da boste take ljudi postavili iz notranje strukture na oblast, bo to res zelo objektivno in zelo nevtralno. Smrt janšizmu, ja. Skratka, za to v resnici gre. Gre vam samo za vzpostavitev nekega slaboumnega propagandnega aparata, pri čemer hočete preprečiti, da bi kjerkoli ljudje videli še kakšno drugačno mnenje. mnenje. Če vam uspe zrušiti privatne televizije, če si uspete podrediti javno radiotelevizijo, lahko zdajle napovem, da boste potem šli v križarsko vojno proti tako imenovanemu sovražnemu govoru na internetu, kjer bo preganjeno vsako drugačno mnenje od tistega, ki je vaše.

javno objavljeno, legalno objavljeno knjigo v Sloveniji reklamira in dobi zato prepoved objavljanja na internetu. To so res dosežki tistih, ki to izvajajo. Pa lahko še sto drugih takih primerov povem. Ampak to boste seveda zdaj stopnjevali in gradili naprej, naprej, ker se bojite resnice. Vse, kar je politika levičarjev, je boj proti resnici. / smeh v dvorani/ Nič drugega. Kaj je v resnici levičarstvo? Levičarstvo je religija laži in sovraštva. Tudi tega, ki ga vi ta trenutek prikazujete tukaj. Tudi tega, gospe in gospodje, ki ga izražate s »smrt janšizmu« pa z vsemi psovkami, žaljivkami in vsega, kar smo bili deležni v minulih dveh letih. so vam nasedli. Zdaj se jim počasi odpirajo oči. Sami pri tem nesebično pomagate. Gospod Golob se kopa v Jadranu. Tukaj imamo težave z gorivi, imamo težave z energijo, cene norijo v nebo, k temu še vi prilivate dodaten ogenj. ogenj. Kaj se hoče preprečiti, da bi ljudje izvedeli? Ravno danes je bilo objavljeno, da ukinjate Urad za demografijo,

se pravi, briga vas za slovenske otroke, briga vas za slovenski narod, sovražite starejše. Ampak za tujce, za ilegalne migrante je pa treba podreti ograjo, njim je treba nameniti dodatna sredstva, pa vsem tistim, ki se z njimi ukvarjajo, boste dali pa neomejen denar. To, gospe in gospodje je vlada, ki je očitno protislovenska. In to je tista resnica, ki se je vi bojite. Ampak resnice se več ne da ustaviti. Na tem svetu nikoli več. Lahko enega vlečete za nos nekaj časa, lahko veliko število ljudi vlečete za nos kratek čas, pravi ena stara modrost, ne morete pa vseh večno.

Če je še želja po razpravi, odpiram ponovno prijavo. Prijavite se. želita predlagatelja tudi razpravljati, se lahko vedno prijavita tudi vmes.

gospod Grims, tukaj zavajate, manipulirate, kažete stvari, ki niso resnične. Jaz tega napisa v življenju nisem nosila in ga tudi nikoli nisem imela. To je nosil nekdo drug. In ves čas manipulirate, zato vam predlagam, in predsedujočemu predlagam, da se razpravljavci držijo današnje teme. Hvala. Moram vas opozoriti, da to ni bil postopkovni predlog. Ničesar v zvezi s poslovnikom niste opozorili. Tako da prosim, da se vzdržite postopkovnih. Imate možnost razprave. Kar pa se tiče razprave, je vsa bila vezana na točko dnevnega reda. Gremo naprej z razpravo.

da tisto, kar govori ta stran dvorane, skupaj s predlagatelji zakona, je še kako res in še kako prav. Motite se tudi v tem, da smo mi kadarkoli ali pa si v prihodnje želimo utišati desnico. Nasprotno. Oboroženi z dobro mero mirnih živcev že cel dan sedimo v dvorani in poslušamo, kot je rekla kolegica, vašo kvantiteto pred kvaliteto. Sedaj pa gremo na zakon. Tisto, kar so vaši očitki temu predlogu in temu postopku in se nanašajo na nujnost postopka. Nujnost tega zakona je več kot utemeljena. Je utemeljena v prvi vrsti z javnim interesom. Javnemu interesu je namenjena avtonomija javnega zavoda, Radiotelevizije Slovenija kot zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. In ja, če se zadeve na tem zavodu, ki ste jih ustvarili vi s svojimi političnimi posegi, s protizakonitim delovanjem ljudi, ki ste jih postavili vi, ne bodo zelo hitro sanirale, bo nastala težko popravljiva škoda. Ne samo za zavod, za državo in za ljudi, za državljanke in državljane. Javni interes ni samo v tem, da ta zavod deluje avtonomno. Ta avtonomija je seveda nečemu namenjena. Ustavno sodišče je v eni svojih odločbo zelo jasno utemeljilo, kaj pomeni ta javni interes. Zapisalo je tako, citiram: »Svobodni, od oblasti neodvisni tisk pomaga vzpostavljati in oblikovati nepristransko informirano javnost, pogojuje njeno sposobnost nadzirati vse veje oblasti ter zagotavlja učinkovito delovanje politične opozicije vsakokratni oblasti. Svobodni tisk s svojim delovanjem omogoča uravnoteženo ravnanje politične oblasti v državi in nadzor državnih oblastnih struktur. Ustavno sodišče je poudarilo, da svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave zahteva od države sprejem ustreznih predpisov, ki naj zagotovijo, da bodo lahko javni mediji, zlasti radio in televizija, samostojno izvrševali svoje funkcije in naloge pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja. Zato mora zakonodajalec z ustrezno zakonodajo zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev. To še posebej velja za tiste javne medije, konkretno Radiotelevizijo Slovenija, ki jih ustanovi država in katerih glavni namen je zagotavljati uresničevanje ustavne pravice državljanov do javnega obveščanja in obveščenosti.« Konec citata. Kaj pa počnejo dandanašnji programski svetniki v tem javnem zavodu? Sprejemajo sklepe, ko na podlagi obvestila, še enkrat ponavljam, obvestila generalnega direktorja podaljšajo njemu protizakonito mandat še za dve leti, prilagodijo razpisne pogoje tako, da jih − seveda na podlagi obvestila generalnega direktorja − ta ista oseba tudi izpolnjuje. To počnejo danes programski svetniki. Ukvarjajo se z raznoraznimi poročili o štetju besed, o primernosti posameznih prispevkov, vtikujejo se v posamezne oddaje, v posamezne komentarje novinarjev. Seveda predvsem informativnega programa, da se razumemo. Nihče od njih ne posega v športni ali pa v razvedrilni program, ampak v informativnega. In že obstoječ zakon, ne boste verjeli, obstoječi zakon pravi: »V programski svet so lahko izvoljene oziroma imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne RTV.« Zdaj bi pa res rada iz vaših ust slišala, kako h krepitvi ugleda javne RTV pripomore to, kar v tem trenutku počnejo programski svetniki. Kako oni s svojim delovanjem in tudi na koncu koncev s fotografijami, ki ste jih tako kazali v kamero, pripomorejo k ugledu javne RTV? Kako? Mi smo v novi predlog zapisali: »Svet ne sme ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Svet vodi razpravo o objavljenih delih programa le in zgolj na podlagi poročil varuha, ki vključujejo odziv odgovornih urednikov in avtorjev.« Predvidevam, da bo nekaj takega pisalo tudi v bodočih dokumentih Evropske komisije, ki se je ravno zaradi Slovenije pohvalno odzvala in bo seveda ukrepala. Zakaj? Zato ker je ugotovila, da je Slovenija tista, ki je kriva za takšen slab zgled, da se v Sloveniji dogajajo stvari, ki so nedopustne. Od tega, da ste shirali Slovensko tiskovno agencijo, do tega, da poskušate orbanovski pristop uveljaviti na RTV Slovenija. Točno to počnete po njegovem vzorcu, dosledno po korakih njegov recept. Dosledno. Saj o tem so tudi že mediji pisali, upam, da ste si prebrali. In te vaše izjave o brutalni politizaciji, masakru in ne vem čem še vse. Ko je ta predlog prišel v Državni zbor, vseboval je teh 17 članov sveta, sta bila dva še vedno na predlog Državnega zbora. Poslanci smo se odločili, da tudi tega ne bomo dovolili Državnemu zboru, niti dveh od sedemnajstih, ki bi imela sicer zanemarljiv vpliv, ampak ne, če govorimo o depolitizaciji, potem tudi teh dveh Državni zbor ne bo imenoval. Ko se pa potem pogovarjamo o tem, da ne znate najti argumentov, zakaj je to slabo, greste pa seveda na diskreditacijo. Koga? Nevladnih organizacij. To je vaša priljubljena tema vsakič znova, po možnosti na osebnem nivoju z imeni in priimki ljudi, ki jih ni v tej dvorani, ki se ne morejo braniti, ki ne morejo pokazati, da si izmišljujete, zavajate in lažete. Ne morejo. Ampak vi to vedno počnete, ker je seveda to najlažje. Najlažje je za hrbti ljudi govoriti o njih. In to počnete. Kako ni depolitizacija to, da vseh 17 članov predlagajo nevladne organizacije in 6 med njimi tudi zaposleni na RTV, ki sami svojo hišo najbolje poznajo. Tu smo naredili korekcijo v smislu, da prav vsa uredništva dobijo svojega predstavnika. Tako se nam zdi prav. Če je to politizacija in masaker, bodo presodili ljudje. In če Evropska komisija ta predlog pozdravlja, verjetno podpira ta masaker. Še enkrat, šest predstavnikov zaposlenih bo v tem svetu, torej predstavnik s področja informativne dejavnosti, kulturno-umetniške, razvedrilno-športne, tehnike in digitalnega razvoja pa še svet delavcev. Potem enega člana imenuje italijanska narodna skupnost, enega madžarska. Enega člana imenuje predsednik republike na podlagi javnega poziva vsem registriranim verskim skupnostim. Enega člana imenuje SAZU, dva člana imenuje Nacionalni svet za kulturo, enega s pozivom kulturnim in umetniškim in drugega organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja, potem enega člana Olimpski komite, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, Invalidske organizacije in Varuh človekovih pravic. Če je to politizacija, pa naj bo.

Oblast je ugotovila, da na RTV od več kot 2 tisoč 200 zaposlenih obstaja 5 ljudi, ki ima morda nekoliko drugačno nazorska razmišljanje. Oblast je ugotovila, da kljub njihovim izrednim kompetencam, številni imajo celo doktorate znanosti in vse ostalo, da kako je možno, da so ti ljudje v institucijo, ki so jo več kot 60 let strogo nadzorovali, kjer so prihajali zaposleni lahko bi rekel iz družinskih krogov, predvsem iz velikopartijskih krogov, kako je bilo možno, da je v vseh letih prišlo skozi neko njihovo strogo sito 5, 6, 10, 15 ljudi. To je bistvo tega in kako to preprečiti. Leta 1982, ko sem bil otrok, se spomnimčasov, ko so nam ob dveh popoldne izklopili elektriko tam nekje do sedmih. Elektriko so vklopili nazaj v času vlade Milke Planinc. Mislim, da je prisegla v približno enakem času kot Golobova vlada, 40 let nazaj. In se spomnim tistih Dnevnikov, ki sem jih gledal. Prva novica ni bila pomanjkanje elektrike, redukcije elektrike, pomanjkanje derivatov, parne, neparne, pomanjkanje osnovnih surovin, prva novica je bila vedno reševanje drugih: seveda Jaser Arafat, Palestina, ubogi Palestinci, Izraelci in tako naprej. Potem so začeli kazati lačne otroke v Afriki, češ, saj vam ne gre tako slabo v Jugoslaviji, ker drugje je še slabše. Veste, to je bila ta partijska propaganda. Spomnim se Spomnim se čudežnega dečka slovenskega novinarstva Mitjo Gorjupa, ki je bil relativno mlad celo odgovorni urednik Dela, v katerem so peli hvalospeve na edini partijski novinarski fakulteti, tako imenovani Dolančevi fakulteti, kjer so umno lahko bi rekel proizvajali nove novinarske veleumneže, ki so v tem črednem nagonu sledili neki doktrini. letom 1991 se ni spremenilo nič. Ta država je edino institucijo, ki jo je dobila, ki je bila na novo postavljena, je bil delno parlament, še leta 1990, bi lahko rekel, en del parlamenta, ki je bil demokratično izvoljen od takratne skupščine, Slovenska vojska je bila ena izmed resnih institucij, ki je bila na novo postavljena. RTV je prišel v novo državo s kompletno strukturo novinarjev, šolanih in pod kontrolo partijskega režima. Eden od tistih partijskih elitnežev je bil tudi ta od gospe Pašek Šetinc, torej Fran Šetinc, veliki partijski funkcionar, ki je na mizo kot član CK in vse ostalo dobival tudi poročila Udbe o likvidacijah in tako naprej. Imel je dva sinova, oba sta se potem ukvarjala prav tako z novinarstvom, torej gojila to doktrino, in tudi gospa, ki je danes tukaj, ki se je imela tri mesece nazaj za neodvisno novinarko, govori o neodvisnem novinarstvu. Veste, ko taki ljudje govorijo o neodvisnem novinarstvu, je nekaj takšnega, kot če bi nekdo varno hišo za ženske poimenoval po Metodu Trobcu. To je popolni nonsens, to je popolna norija. Glejte, ti ljudje so posmeh kakršnemu koli neodvisnemu novinarstvu. Kot poslanec kasneje, glejte, ponovno smo v dvojki, 2012, z one strani tam je bil velik pritisk na nas glede poroštvenega zakona za TEŠ 6. Točno v tistem času je gospa Šetinc, po vsej verjetnosti je njen mož Mile lobiral za eno izmed energetskih podjetij,

naprej. Danes smo leta 2022. Imejte ta zakon. Ampak spremenite še samo en člen. Financirajte si ga. Predstavniki organizacij, točno načelno izbrani, ki jih 30, 40 let nadzorujete, bodo sedaj prišli namesto tistih predstavnikov ljudstva, ki so bili izbrani prek parlamenta posredno v svet.

Da se nekaj spreminja na zahodu. Da je nekaj drugače. Čutili so, čutili so. Ta resnica prihaja nenavadno, da je nenavadno. In tisti, ki smo bili ob meji, ko smo gledali, kako se svet spreminja takrat in kako so govorili o veliki Jugoslaviji, o čudežu, pa vsi so bežali iz tega čudeža vedno na zahod, v gnili kapitalizem, tako je še danes po 40 letih. Ta zakon, to, kar mislite narediti, naredite, ampak plačujte si to. pa, da boste to zdelali z denarjem ljudi, državljanov, ki se vsak dan borijo za svoj kruh. Plačujte si to. Naj te institucije plačujejo, naredite si ta RTV, zaposlite še 2 tisoč vaših brezposelnih fdvejevcev in imejte to institucijo. Imejte jo, zato da bodo vedeli, kako je to neodvisno. Ni problema, samo sami si plačujte s svojim denarjem. In to je cela zgodba. To je cela zgodba tega nesrečnega RTV, ki v času digitalizacije, kjer je to zelo lahko, zaprete ta kanal, nekdo plača potem digitalno kartico in kdor hoče, naj to gleda in naj to plačuje. Pustite pa državljane in državljanke, ki imajo drugačne nazorske poglede, ne bodo mogli več gledati nekega programa, že zdaj ga niso mogli, že zdaj je bilo 90 % tega programa demagoškega, ultra levo usmerjenega. Potem se ti novinarji popoldne usedejo v luksuzne avtomobile, razne mercedese ML, kot gospod Šetinc in vsi ostali. Prodajajo vam dopoldne socializem, potem se pa usedejo v svoje mercedese, beemveje in audije in odpotujejo na svoje vikende na hrvaško obalo. In to je cela zgodba tega RTV. In glejte, plačujte si, imejte ga, ampak pustite državljane in državljanke, da se odločijo in da se na podlagi programa vaše tako imenovane resnice odločijo, ali bodo morda kdaj v prihodnosti kupili digitalno kartico. Tako da, spoštovani državljani, spoštovane državljanke, to je mala zgodba RTV, mala zgodba zakona, ki je pred vami. Na takšen način vam želijo ponovno po Milki Planinc naslednjih 40 let ali pa v naslednjih mesecih, dnevih, poročati, da v Sloveniji ne gre slabo, da so inflacija, vse te številke, cene na položnicah in vse ostalo nekaj normalnega. In to vam bodo prodajali. In Janševa vlada, kljub temu da so dobili vse,

Spoštovani Državni zbor! Najprej mi dovolite, da sem v svojem govoru predvsem splošen, da se lahko dotaknem, o čem danes sploh govorimo, da ne zaidemo prevečonkraj, kar nima zveze z ničemer. Se bom pa tudi najprej opravičil, če utegnem slučajno koga užaliti, ampak včasih imam občutek, da danes nekateri tukaj dejansko živijo v vzporednem svetu. Predvsem imam občutek, da nekateri žal nimajo stika s to realnostjo, ampak nič za to. Ne bi pa rad razpravljal o tem, bom pa, kakšna je dejansko realna slika. Slika je pa tudi večini Slovenije kristalno jasna. Lahko danes govorimo, da smo res evropska sramota, ampak poglejmo stvari mogoče s pozitivne strani. Če ne drugega, smo bili mi drugi poligon dveh milijonov ljudi, kaj se lahko zgodi in kaj lahko gre vse narobe v družbi, ko politična stranka oziroma stranke prevzamejo javni medij. In še dobro, da smo danes pokazali stop tej operaciji. Mislim, da je Evropska unija dobila dobro lekcijo, predvsem pa še en študijski primer, ki je zagnal vse alarme. Povedati moram, da sem izjemno vesel, da ima danes Slovenija možnost iz zubljev okupatorjev rešiti javni RTV. Vesel sem, da so volivci to okupacijo zaznali in da so na volitvah jasno povedali, da želijo rešiti RTV, kajti zavedajo se, da je to edini, poudarjam, še edini servis v državi, ki je lahko neodvisen, predvsem vsebinsko, od oglaševalcev, servis, ki je v službi državljanov, servis, ki je odigral ključno vlogo pri osamosvajanju Slovenije, servis, ki je še marsikaj več kot le servis. Predvsem sem vesel, da imamo to moč, da lahko po hitrem postopku, pa čeprav zaradi zakonodajnih procesov ne moremo hitreje, rešimo RTV iz brezna norije, ki so jo zakuhali v kuhinji SDS in njihovimi podporniki danes tukaj še NSi. Kar se pa vsebin tiče, je naše stališče jasno. RTV se ne deli na vaše ali naše. Vi ste to dikcijo vnesli v parlament. Mi nikoli ne govorimo o naših, kajti prizadevamo si, da bo RTV še vedno kritičen do vas, do nas, do vseh. Mediji so ogledalo družbe. Zapomnite si to, pa čeprav je včasih lastna resnica res težko prebavljiva. Hvala.

Novela Zakona o RTV je novela o vzpostavljanju razmer za avtonomno delovanje RTV. Ker si to zavod zasluži. Ker si tozaslužimo ljudje, ki ga spremljamo, in to na vseh platformah. Ker si to zaslužijo ljudje, ki tam delajo. Avtonomija, ki smo jo zavodu dolžni zagotoviti, je predpogoj, da lahko uresniči svoje zakonsko določeno poslanstvo. Vse ostalo je skupek lažnih novic, s katerimi operirajo tisti, ki vidijo avtonomijo v naslednjem smislu: 21 nas deluje kot en mož,

da strankarska glasila niso mediji. Zakaj govorim o strankarskih glasilih? Ker vidim, da vsako informacijo, ki jo podaš, jo je treba podati, da rečem, celovito. Sem tudi jaz pripravila nekaj celovitih dokazov o tem, da govorimo o strankarskem glasilu, ki ni medij, in po nobenem zakonu ne bi smel biti vpisan v razvid medijev, če bi bil ta razvid medijev takšen, kot mora biti. Tole je seznam vabljenih na Odbor za kulturo. Poleg tega da je bil seveda velik pritisk na to, da povabimo vse programske svetnike. Povabili smo predstavnika institucije, torej predstavnika programskega sveta, ki pa se seje ni udeležil. Tole so torej vsi povabljeni. In tole je za tiste novinarje, ki delate na televiziji in veste, kako se naredi scenarij prispevka. No, in tole je ta scenarij prispevka. Pa poglejmo, koliko sogovornikov nastopa v tem prispevku. Novinar, novinar, novinar eden in isti, in sedemkrat Alenka Jeraj. To je torej razprava, to je objektivno poročanje medija Nova24TV, prispevek o Zakonu

kjer tudi vzgajajo novinarje, kjer sem bila, ne boste verjeli, celo jaz predavateljica. Seveda sem bila potem hitro zamenjana, ker se nekako moje ideje tam niso povsem skladale z večinskimi stališči. Ampak nič hudega, to je vse v redu. Korektno, pravilno smo se razšli. Ampak to je torej objektivno poročanje, ki si ga vi predstavljate tudi za RTV, domnevam, ker to ni edini primer. In še malce, ker vidim, da je to res v modi, vam dam še to, kaj se zgodi, če ima človek preveč domišljije. Kaj se zgodi? Spremeni se dojemanje resničnosti. Ni pomembno, če vidite. Ali niste videli, da na vseh odborih kažete papirje, na katerih se popolnoma nič ne vidi, / smeh v dvorani/? Ampak ne gre za to, sploh ne gre za to. Gre za to, da mahamo. Glejte, poglejte, Naprej. Naslednja točka, kako si predstavljate vi avtonomijo. Programski svet imamo čvrsto v rokah in delamo, kar hočemo. Citiram poročilo varuhinje za mesec april 2022, ko je bilo obravnavano. Zapisnik k 3. točki tega poročila. Dobro poslušajte. »Komisija za kulturne in umetniške programe pričakuje pisno pojasnilo uredništva, zakaj se je odločilo, da v oddajo Osmi dan povabi dr. Marka Milosavljevića. Super.« Konec citata. Razmere na RTV Slovenija so dejansko blizu tistega, kar je nekdo napovedal že leta 1990 − labodji spev novinarjev in medijev se je ves čas, ko je bila priložnost za to, k temu cilju tudi pomikal. Tudi s sprejetjem Zakona o RTV leta 2005, ki je odprl vrata političnemu nadzoru naše največje kulturne in medijske hiše. Simbolna pot se je nadaljevala. Labodji spev je nadgradilo kuhanje žab. Ostalo in ostali so vsa leta to početje bolj ali manj od daleč opazovali in ohranjali status quo in tudi njim gre moja zamera. Novela zakona ničesar ne masakrira, nikogar ne obglavlja, drži pa, da si želimo, da bi brezglavost, ki smo ji priča, bila končana. Želimo si, da vse omenjeno po sprejetju tega zakona postane zgodovina, tista, iz katere smo se,upam,kaj naučili in z roba prepada rešili tisto, česar kuharskemu eksperimentu točno določene politike še ni uspelo uničiti. Hvala.

Jaz bi samo kolegico, nekdanjo novinarko, neodvisno najbrž, na Pop TV, v zasebni družbi, spomnila, da sem bila večkrat tudi v oddaji Politično in je gospa Gobec, novinarka, spraševala samo Alenko Jeraj, ker je bil to intervju. Ali veste, tudi to obstaja, da novinar sprašuje gosta, ki ga je povabil, in temu se reče intervju. Zato sem bila tam sedemkrat jaz, ker vas je tako zabolelo.

ampak vas spoštujem. Ampak to, da si pa drznete meni reči, da ne vem, kaj je intervju, oprostite, tale je pa bosa. Hvala. Nadaljujemo razpravo. Naslednja prijavljena je gospa Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA Pa se dajmo malo poigrati z današnjim lajtmotivom s strani SDS, ki se mu reče pojem resnica. Jaz se sploh res več ne čudim, da novi direktor RTV Slovenija slovi po tem, da je prešteval besede, jih analiziral, razvrščal v razna zaporedja in tako naprej. Seveda ne, saj je vendar iskal resnico. resnico. O tem, kaj je resnica, sicer raje ne bi, ker se bojim, da je resnic vsaj toliko, kolikor je ljudi na tem svetu, pa tudi če so samo za nianso različne, spoštovane in spoštovani. Ravno zato pa rabimo nov zakon o RTV, da ne bomo priča eni sami resnici, kot smo ji priča zadnje leto, ampak recimo temu pahljači resnic ali pa raznolikosti resnic, njihovi barvitosti. Toliko o resnici, spoštovane in spoštovani! Vi ves čas vztrajno na desni trdite, da izvajamo malodane državni ali malodane udar na javno radiotelevizijo, giljotina se spušča na glave, na vratove. Skratka, zelo bizarna trditev po vsem doživetem in videnem v tem zadnjem letu na naši nekdaj javni radioteleviziji, ki jo pospešeno in zelo uspešno, moram reči, preobražate v odmevno komoro stranke SDS, iz katere odmeva ena sama resnica. In pravzaprav smešna trditev tistih, ki javni radioteleviziji, ne državni, kaj šele partijski radioteleviziji, jemljete avtonomijo. S tem, ko ji to jemljete, jo seveda politično podrejate in ste jo s tem podvrgli eni sami resnici, resnici, ki kraljuje v stranki SDS. Naj zelo preprosto povem najbolj osnovno resnico glede tega zakona. Po Po obstoječem Grimsovem zakonu politika direktno nastavi kar 19 od 21 članov oziroma članic programskega sveta. In ta isti programski svet je nedavno za svojega direktorja potrdil rablja STA Uroša Urbanijo. Torej za direktorja radiotelevizije. Lahko si samo predstavljamo, na kakšno misijo se je podal gospod Urbanija. kar ste začeli pred letom dni, da če že ne morete osvojiti javne televizije, jo vsaj uničite. Nova resnica, če hočete, da se izražam v vašem jeziku, da me boste lažje razumeli, pa je ta, da po novem predlogu 6 članov sveta imenujejo zaposleni, 11 pa civilna družba in predsednik Republike Slovenije. Čas je torej, da vrnemo radiotelevizijo tistim, ki jim je največ do njene prihodnosti in dobrega imena. Se pravi, nam vsem, državljankam in državljanom. Zato naj naj zaključim: naj živi tisoč cvetov. Ali da me boste lažje razumeli v stranki S: naj živi ne ena, ampak vsaj tisoč različnih resnic. Hvala lepa.

dva tedna nazaj, ko smo nazadnje govorili o radioteleviziji Slovenija, sem poudaril, da je radiotelevizija Slovenija eden od ključnih gradnikov naše nacionalne identitete. RTV je v bistvu javni zavod nacionalnega in kulturnega posebnega pomena. Kaj se je z RTV v zadnjih 20 let, od časa prve Janševe vlade naprej, dogajalo, bi lahko v resnici tukaj razpredali več kot samo nekaj tednov. Ampak v osnovi, če strnemo v en stavek, lahko rečemo, da ste v RTV dlje časa metali granate, v zadnjih dveh letih ste pa potem na te granate vrgli še eno atomsko bombo. bombo. Kje sta ključna problema tega, kar se trenutno dogaja na RTV? Diagnoza gre po dveh linijah. Imamo vodstveni kader na RTV, imamo novinarski kader na RTV. Na eni strani imamo vodstveni kader. Vodstveni kader recimo da sestavlja programski svet, nadzorni svet, direktor zavoda, direktor televizije. Programski svet ste imenovali ne v skladu z obstoječo zakonodajo, ampak ste si vsa mesta v programske svetu v resnici v eno stranko. Pa bi lahko rekel koalicijo, ampak saj nima smisla tam delati kakšne razlike med strankami, ki so bile v prejšnji vladi.

Jaz se res globoko strinjam s tem, kar je bilo rečeno s strani desne strani te hale, ni problem, da ima novinar desna stališča. Niti ni problem, da ima skrajno desna stališča, kakor gremo recimo skrajno desno v tem parlamentu. Ni nikakršnega problema. Ampak problem, ki ga imamo trenutno na RTV, je v tem, da novinarji ne znajo opravljati svojega posla na ravni forme, ne na ravni vsebine. Tam je legitimno, da imajo novinarji različna stališča, in ni problem.

V Sloveniji pa imamo ljudi, ki imajo deklarirana desna prepričanja, pa večina njih, ne vsi, ne zna biti novinarji. Tukaj je problem. Dajmo se spomniti tistega Pirkovičevega soočanja pred zadnjimi volitvami. Tam kvazi novinar ni bil sposoben enega vprašanja postaviti ljudem, ki jih je imel tam. Ko ga je Marjan Šarec takrat izzval, češ, dajte eno vprašanje postaviti, mu ni šlo,

Ni centralizirano samo v javni radioteleviziji. Ampak posledica tega, da imamo take novinarje, kakršne imamo, kakršne ste sami nastavili, je pa poneumljanje diskurza.

Tukaj so osnovne težave. Potem pridemo do tega zakona, ki smo ga mi predlagali, ki ga je Evropska komisija že zdavnaj identificirala, da moramo v Sloveniji nekaj premakniti naprej. Vera Jourova včeraj »ne bom skrivala, da smo zaradi razmer v Sloveniji začeli razmišljati o zavezujočih pravilih za vse države članice, ki bodo bolj ščitile medijski prostor« in nadalje »viri pri Evropski uniji so glede predloga sprememb Zakona o RTV pojasnili, da v Bruslju pozdravljajo to, da želi vlada ukrepati in uvesti več varovalk za zaščito neodvisnosti novinarjev«. Evropska komisija podpira reforme na javni radioteleviziji. Pravi, da je ta zakon nekaj, kar rabimo. In potem vaši argumenti – kaj so že bili – »ne, vi bolj politizirate tako, da umikate parlament iz te enačbe«. Kako, kakšne so to enačbe? Sedaj lahko naštejemo vse te civilnodružbene organizacije, ki smo jih mi dali v zakon, iz katerih bodo prišli člani sveta, ampak

Ampak dr. Janez Kocijančič je bil ustrezen po formi. On je bil ustrezen razpravljavec, bil je, kako bi temu rekli, pasal je v nek javni organ, nek nadzorni zavod. Imel je svoje stališča in tukaj ni noben problem in tega ne oporekam nikomur od teh ljudi, ki ste jih vi imenovali. Lahko razmišljajo kot eno, samo naj pri tem ne izgledajo kot

pavliha nastop od prej. Moram pa reči, da kolega Grims, ker je že kar šel, se opravičujem, ga pa moram tokrat pa pohvaliti, da je prvič v politologiji nekaj pravilno definiral, tisto tabu temo, tista pa dejansko drži. Sicer je ni v pravilnem kontekstu uporabil, ampak saj delamo počasne korake naprej. Amandmaja, ki ga je predlagala Poslanska skupina SDS, zaradi vseh navedenih razlogov seveda ne bom podprl, se pa veselim, da bom pa zakon v celoti podprl. Najlepša hvala za besedo.

Kaj se je porušilo v tem času? In kolegica Sukičeva, da je RTV že SDS hiša. Jaz ne vem, kar jaz gledam na televiziji, je vse kritično do SDS. Ene oddaje, enega prispevka ni, da bi karkoli objektivno povedali. Vse smo krivi, zdaj še za padec podpore vladi. Vse smo mi krivi. Ne vem, kako. Kar Kar jaz gledam, ni niti ene pozitivne besede o SDS. In vi pravite, da je RTV esdeesova hiša. Pokažite mi ene prispevek, kjer se kaj lepega pove o SDS? Fašisti smo, diktatorji, ne vem, kaj vse. Verjetno je potem od nekoga v drugih rokah vse skupaj. Včeraj smo lahko gledali eno oddajo na RTV Slovenija: RTV Slovenija danes in jutri. Neverjetno, da RTV zna celo narediti oddajo, kjer imaš kolikor toliko uravnoteženo sestavo, da se soočajo mnenja, da vsi ne tulijo v isti rog, kar imamo običajno možnost gledati. Mnogi zaposleni so povedali, da imajo problemov cel kup. Ampak med njimi nista programski svet ali pa direktor. Imajo pa eni problem, ker imajo problem s pluralizacijo, ne dovolijo drugačnega mnenja, bog ne daj, da bi slišali kakšno kritiko na svoj račun.

in namesto da bi bil RTV res širok in bi vključeval mnenja različnih ljudi, tako kot smo različni državljanke in državljani, imamo različna mnenja o različnih stvareh, in bi se vsaj vsak posameznik, ki vsak mesec plača 12,75 evra, nekje

Saj je povedal gospod Štefančič − kolegica je rekla, da jemljemo iz konteksta − zelo jasno je bilo tisto povedano, kar je on povedal: »Jebeno več nas je, njih je pa samo ene par.« ene par.« Predolgo smo gledali gospoda Štefančiča, da ne bi vedeli, koga je mislil.

so sami povedali, da nekatere stvari niso v redu, da so hujskaški in navijaški in da to ni prav. Lahko sicer kolegica govori o Novi24TV ali pa o ne vem kom, ampak RTV je ustanovila država, je javni zavod in ima zakon, ki mu določa, kaj in kako sme pisati. Privatne medijske hiše lahko počnejo marsikaj. Z marsičem tudi se jaz ne strinjam, ampak če lastnik to plačuje, financira, če je zadovoljen z gledalstvom, pač to lahko počne. Mimogrede, RTV Slovenija, predvsem informativni program, Dnevnik in Odmevi, je v zadnjih desetih letih izgubil 200 tisoč gledalcev. Ali zaradi SDS mogoče? Ali mogoče zaradi poročanja, ker so ljudje siti tega hujskaštva, navijaštva, enostranskega poročanja. 4. člen Zakona o RTV pravi: »RTV Slovenija zagotavlja verodostojne, nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito,« smo daleč od tega, »obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah EU, zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin.« Včeraj je novinarka Vida Petrovčič povedala, da se čudi kolegom, da se o enih stvareh na RTV ne poroča. ne poroča. Novinar Možina je povedal, ko je on vodil RTV, so razpravljali o Ultri in razpravljali so o aferi Patria. Danes na RTV ni besede o

Da ne govorim o lanskem predsedovanju, ko smo morali gledati hrvaško TV, da smo sploh vedeli, kaj se v času predsedovanja dogaja, ko je predsedovala Slovenija. 4. člen pravi tudi: »Zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo.« Včeraj je bilo povedano, da smo na tem dokumentarnem delu čisto bosi. Če danes odprete televizijo, zadnji teden imamo nekaj dokumentarnih oddaj, ampak to je vse staro deset let. Jaz ne vem, kaj delajo. Mimogrede, od leta 2014 do 2022 se je število novinarjev v zavodu povečalo s 492 na 621 ali za 23,37 %, medtem ko se je število ostalih sodelavcev povečalo za 7 %. Torej novinarje imamo, ne more biti izgovorov, da se ne da narediti. Potem 4. člen pravi: »Zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine. Zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih. Spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi.« Praktično na RTV ni več oddaj, kjer bi se soočala mnenja, kjer bi se pogovarjali. Pa ne govorim o politiki, politiki smo kar naprej tam, ampak o družbenih problemih, o vseh mogočih: dolgotrajna oskrba, zdravstvo in tako naprej. Odmevi, poročila, vse se mudi, v dveh minutah je treba spraviti celo oddajo s tremi sogovorniki čez, mislim celo novico. Normalno, da potem ne gre. Ampak, glejte, kaj pravi 5. člen Zakona o RTV: »Novinarji in novinarke, urednice in uredniki morajo zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj.« Če gledaš danes RTV, si ne moreš nobenega mnenja oblikovati. Vse se mudi, o nobeni stvari nimamo časa razpravljati pol ure. Ampak to se namenoma dela. Tisti, ki to delajo, že vejo zakaj. »Novinarke in novinarji, urednice in uredniki morajo spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma. Kaj smo zadnjič videli? Prispevek, ko gospod Golob reče, da Milan Kučan strelja kozle in na RTV izrežejo gospo Marto Kos, ker ni reagirala pravilno oziroma je zavijala z očmi, ker je pač tako izjavo dal njen predsednik, ki jo podpira za volitve, ker je bilo jasno, da se je s tem najbrž pokopala v predsedniški kampanji. A je za vas to celostna informacija ali je to manipulacija? In gospa Milinković, da oni bodo štrajkali, stavkajo. Eden od treh sindikatov. Kolegica Paškova je rekla, da jih stavka 400, ne vem, pred RTV smo jih videli 50, mogoče 70, pa še to so bili še Štrukelj in vsi ostali, ki niso na RTV. Na odboru je bilo povedano, da se jih je za stavko opredelilo 180, kar je slabih 8%. Stavka je prekinitev dela. Oni so pa želeli tisti dan, ko so stavkali, delati in še imeti oddajo Tednik in noter svoje prispevke. Čakaj, stavka je prekinitev dela. Sedi doma in stavkaj. Ne pa, da boš delal in potem svoje travme sporočal oddaji Tednik. In potem naredijo en čustveni prispevek o tem, kako so v času osamosvojitvene vojne sporočali svetu, kaj se v Sloveniji dogaja. Lepo! Ampak mi smo lani praznovali 30 let Slovenije, takrat pa niso bili sposobni nobene oddaje o tem narediti. Še tisti znakec 30 let Slovenije so komaj dali na ekran. Takih problemov, o katerih bi se morali pogovarjati na RTV, je veliko, ampak se seveda ne. Včeraj je povedal predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije, da je tehnični kader naredil vse, kar je lahko. Imajo najboljšo opremo, delajo kvalitetno. Kritike po njegovem mnenju, pa ne samo po njegovem, so pa pogosto upravičene predvsem na delo novinarjev, predvsem novinarjev informativnega programa. Kot sem povedala, v zadnjih desetih letih so Odmevi in Dnevnik izgubili 200 tisoč gledalcev. Še enkrat vprašam − ali Ali morda zaradi načina, ki ga podajajo novinarji informativnega programa, ki je postal enostranski? In ljudje pravijo, da tega več ne bodo plačevaliin tega več ne bodo gledali. In dejansko ne gledajo. Ko bi o tem, ali so novinarji objektivni − tudi to se je vprašal včeraj ta predstavnik sindikata, ali novinarji delajo objektivno − leta 2016 razpravljal programski svet, je takrat gospa Pašec Šetinc organizirala protest, ker novinarjev se pa ne sme spraševati, ali oni delajo objektivno, ali poročajo tako, kot je, kot jim narekuje zakon in kot so prisegli v svojem novinarskem kodeksu. Res ona ni držala takrat napisa Smrt janšizmu, ampak ga pa tudi obsodila ni. Se pravi, da se sme groziti s smrtjo. Stala je zraven in ni rekla, to pa umaknite, ker je neprimerno.

En kup teh vprašanj je, strokovnih vprašanj, o katerih bi se morali v hiši resno pogovarjati in delati na kvaliteti novinarskega dela, ne pa, da je vsaka kritika za njih, za vas, novinarje, napad na novinarsko in uredniško svobodo. Ne vprašate pa se, ali ste novinarji svoje delo opravili tako, kot je treba: objektivno. O tem se pač ne govori. Če nekdo reče, da nekaj ni v redu, je to takoj napad na novinarje. In nekdo je že omenil analize Ukoma. Ja, Ukom je analiziral, lahko se sprašujemo, ali je to primerno ali ni primerno, ampak nobenega demantija ni bilo na te analize. Nobenega demantija ni bilo. Ni bilo kaj povedati v obrambo, zakaj govoriš o eni temi, pa ne povabiš druge strani, da pove svoje mnenje. Ko smo mi vodili vlado, je vedno opozicija imela možnost povedati, kaj misli. Zdaj pove koalicija, kaj misli, opozicije ne gre nihče nič vprašat, zakaj ste pa vi proti. Marsikdaj, ne bom rekla, da vedno, ampak marsikdaj. Tako da bi koristile analize tudi sedaj in naprej. Kaj je še problem? Novinarji stavkajo, en del, zaradi plač tudi, čeprav so naredili pred pred dvema, tremi leti analizo plač in plače novinarjev niso nizke. V povprečju so precej višje od plač v ostalih primerljivih poklicih. Plačni razredi novinarskih delovnih mest presegajo uvrstitve primerljivih delovnih mest javnih uslužbencev, kar se je v analizi ugotovilo, sektor za plače ministrstva za javno upravo je to ugotovil. Ali smo o tem kaj slišali na RTV? Nismo. In tudi pogovarjali se o tem nismo. Pa sem povedala, za koliko se je povečalo število novinarjev. Očitno jih je dovolj, ampak najbrž je spet tako kot marsikje, eni izgorevajo, delajo ogromno, drugi delajo malo manj.Tudi zaradi tega je vodstvo pripravilo pred leti normative, ki so bili s strani štirih novinarskih ekspertov izdelani, vsebina skomunicirana, svet delavcev jih je potrdil, pred sprejetjem pa je Koordinacija novinarskih sindikatov sprožila protest. In tudi letos imamo protest Koordinacije novinarskih sindikatov, gospa Milinković. Če bi bili pa normativi, se pa da zmeriti, kaj je kdo naredil, v kakšnem času in potem se precej lažje tudi ugotovi, kdo kaj dela. In to so problemi, s katerimi bi se morali ukvarjati, pa se ne. Da bo vse lepo teklo naprej tako, kot je doslej, je treba zamenjati vodstvo, ki je želelo narediti red, pametno ravnati s sredstvi − včeraj je na oddaji tudi to povedal gospod direktor ki jih je seveda vedno premalo in so uspeli obrniti trend izgube na pozitivno. Po potrjenem programskem načrtu so naredili nove oddaje, ampak seveda to pomeni, da je čedalje manj svetih krav, večnih voditeljev, ki niti blizu ne spustijo mlajših kolegov. Še več, posmehujejo se jim, žalijo jih, zmerjajo jih z izdajalci, da so neumni, naivni, pokvarjeni, kot je povedala Andreja Gregorič voditeljica nove oddaje Panorama. Lahko si mislimo o tem, kar si mislimo. Programski svet je potrdil programski načrt, ki je to predvidel. vsaka oddaja nekaj časa rabi, da se prime. Enkrat smo tudiŽarišče ukinili, da smo naredili Odmeve, ampak najbrž je že čas, da se kaj posodobi pa kaj spremeni, ker to sedaj gledamo že 15 let. Ampak to je stvar programskega sveta in vodstva, direktorja televizije in ostalih. Ampak ko se posluša nekaj narediti, nekaj spremeniti, je cel halo. Dajmo mi lepo po starem do bridkega konca, ko bomo imeli samo še nič gledalcev.

je treba. Sedaj spreminjate sestavo sveta oziroma na glavo obračate to, kar je veljalo v zakonu do sedaj. Me zanima, v kateri evropski državi je taka ureditev. Niti v eni. Ko ste dali v vaš predlog, da boste zakon spreminjali, ste dali notri samo take primere, ki so enaki našemu obstoječemu zakonu. Seveda, ker niste našli nobenega primera, tako kot bi vi sedaj to postavili na novo hišo RTV. Ministrica, ali je v kakšni državi na tak način? Štiričlanska uprava in posvečene nevladne organizacije, ki bodo smele to predlagati. Kolega Žavbi je rekel, da se spravljamo tukaj na Olimpijski komite. Mi smo samo povedali, da je Olimpijski komite takrat predlagal strokovnjaka za medije gospoda Kocjančiča, ki je bil prej predsednik stranke Socialni demokrati. Predstavljajte si, da bi v programski svet mi predlagali Janeza Janšo. Saj bi znoreli, zmešalo bi se vam. Takrat je bilo pa v redu. Očitno je bilo dovolj, da je imel pravo knjižico, ker ste rekli, da je bil odličen in najboljši. Ja mogoče je bil, ampak zato še danes je povedala gospa Pirc Musar, da SD obvladuje je treba pogledati, kako so stvari. Zanima me, ministrica, kje, v kateri državi je taka ureditev, kot jo vi sedaj predlagate. SAZU je prej predlagal enega člana programskega sveta po prejšnjem zakonu, zato ker je to najvišja inštitucija in so izmed svojih članov nekoga predlagali. Sedaj ste jim dal vi vlogo, da bo SAZU naredil razpis in bo pozval univerze in raziskovalne inštitute, da bodo oni predlagali. A za poštarja jih bomo imeli ali kako?

Informacijsko pooblaščenko, Varuha človekovih pravic, Olimpijski komite,v redu, pa potem predstavnika Invalidskih organizacij. Vse druge humanitarne in vse druge pa bomo vrgli bomo vrgli stran. Se pravi, vsi tisti, ki so do sedaj lahko predlagali, sedaj po novem ne bodo mogli več predlagati, ker ste vi izbrali točno tiste, ki jih hočete. In to smo že imeli. Tudi to je bilo včeraj povedano. Tisti, ki smo malo starejši, kolega Žavbi je malo mlajši, pa se najbrž tega ne spomni, da je bilo pred letom 2005 tako. In sedaj se vračamo nazaj v neke čase, ki se niso ravno izkazali oziroma ni bila tista ureditev dobra, zato je bila tudi spremenjena in je bil pripravljen zakon, ki je primerljiv z zakoni na Danskem, Švedskem, v Nemčiji, po drugih evropskih državah, članicah EU, katere članica je tudi Slovenija. Mi bomo spet nekaj eksperimentirali. Govorite, da politika potem ne bo mogla več priti . Kako pa veste? Kako pa veste, kaj bo Olimpijski komite predlagal? Tukaj smo vsaj jasno razdeljeni, toliko koalicije, toliko opozicije, varovalka, da se vsaki dve leti polovica menja, zato da nikoli ne pade na isti mandat. Ampak to za vas ni v redu, vi želite nekaj drugega. Povejte mi, v kateri državi je to tako urejeno, kot boste sedaj vi predlagali. Ali bomo spet eksperimentirali pa se potem čez nekaj časa pogovarjali o tem? In še to. Naslednje leto se tej eni polovici iztečejo mandati in lahko bi počakali do takrat, zato smo tudi predlagali tak amandma, kot smo ga. Delati cirkus in kaj je vse narobe, ko v resnici veste, da ni tako zelo narobe, samo ni več vse enoglasno in sili vse skupaj, da se morajo o stvareh pogovarjati in poskušati probleme reševati. Ampak to je težko za nekatere, ki so bili vedno navajeni, da je vse po njihovo. Jaz vam predlagam, da vseeno še enkrat razmislite. Kolegica je tudi povedala, da zato, ker se pač spreminja svet in se združuje. Ja, to je res. Prejšnjič, ko je vlada želela menjati svoje predstavnike v nadzornem svetu, je sodišče v treh dneh odločilo, da to ne gre, da ne sme posegati v mandate, ker imajo mandate. Sedaj bo najbrž odločilo drugače, ker programskega sveta več ne bo, ampak bo sedaj ta skupni svet. Bomo videli. Si želim videti, kako bo sodišče sedaj v tem primeru odločalo. saj smo že videli kakšne vratolomne preobrate na sodišču, ko enkrat odloči tako, potem pa drugače. Če bi si vzeli malo več časa, tudi to je bilo včeraj povedano na televiziji, tudi na odboru so mnogi gostje povedali, v lanskem letu ko smo predlagali medijsko zakonodajo, smo se pol leta o tem pogovarjali, pa niti ni prišla potem v parlament, ker je bilo toliko različnih mnenj. Ampak so vsi deležniki lahko povedali, kaj mislijo. Tukaj pa pač ne želite. Ministrica je rekla, saj smo dve leti o tem pogovarjali. O tem se pač nismo. O tem zakonu in o tem, kar ste danes prinesli na mizo oziroma v prejšnjem tednu, se nismo pogovarjali. Nihče ni mogel dati svojega mnenja. Nekaj na hitro sedaj, tistih nekaj, ki ste jih povabili na odbor. Ko smo pa mi predlagali medijsko zakonodajo, javna razprava, vse moramo obvestiti, vsi morajo imeti dva meseca časa, da predlagajo. Takrat je bilo pa to vse nujno, sedaj pa ni nič nujno. Sedaj se pa lahko v enem tednu vse zgodi takole brez brez vsakega problema. Dajte se malo pogledati v ogledalo in se zamislite nad tem, kar delate. Hvala lepa. K repliki se javljate? Najprej gospa Mojca Šetinc Pašek, potem gospod Lenart Žavbi in gospa Janja Sluga. Svoboda): Hvala lepa. Jaz bi najprej kolegici Jerajevi rekla, naj tukaj ne zavaja, ne zamegljuje in ne laže, kar se mene osebno tiče, ker sem že drugič izpostavljena kot neka organizatorka nekega protesta na programskem svetu RTV takrat, ko vi niste nikoli imeli večine v tistem programskem svetu, čeprav je tisti programski svet leta 2016 vodil vaš predstavnik gospod Štular. Naj povem, da jaz nisem bila organizatorica tistega novinarskega protesta, ki je potekal v programskem svetu prav zaradi tega, ker je takratni programski svet začel posegati v novinarsko avtonomijo in začel diktirati, kaj naj novinarji pišejo in kako naj novinarji poročajo. Takrat sem bila še novinarka. Danes sem poslanka tako kot vi, gospa Jeraj, in kot vi, kolegi v SDS in vsi ostali. Jaz sem se samo kot članica aktiva tako kot vsi ostali člani aktiva temu organiziranemu protestu pridružila. To je prvo. Zato prosim, ne lažite, ne zavajajte, ne manipulirajte z resnico,to, kar ves čas počnete. Druga zadeva, ker omenjate novinarsko stavko, ki teče danes v obliki stavke na delu. Se pravi, ljudje, ki stavkajo, delajo. Stavkajo pa protestno zaradi tega, ker se ne strinjajo s tem, kar počne programski svet, ki je dejansko de facto politični podaljšek vaše stranke. 21 članov v tem programskem svetu, lepo je povedal vaš član v tem programskem svetu, član vaše stranke Slavko Kmetič, deluje kot en mož, ki bo, ker je pričakoval vašo zmago na volitvah, takoj po volitvah naredilo red, odpustilo 2, 3, 4, 5 neugodnih novinarjev, potem bomo pa videli, kako bo v tej vaši rdeči greznici, kot jo imenujete. Žal na volitvah niste zmagali, ampak ta red je vzpostavljen in ta red vsak dan gledamo, kaj se na tem RTV dogaja. Kar se novinarske stavke kot sem razumela predsednico novinarskega sindikata in koordinacije novinarskih sindikatov, ki tudi vodi stavkovni odbor, se tej stavki pridružuje več kot 450, skoraj 500 zaposlenih na javni RTV. Še enkrat ponavljam, gospa je dejala, da stavkajo tako, da delajo. Koliko jih je bilo na njihovih shodih, ne vem. Morda jih je bilo samo 10, morda je bila kolegica sama, ko je prišla v Državni zbor na Odbor za kulturo. To je pač njena legitimna pravica. Zato prosim, ne zavajajte, ne lažite, ker to kaže na verodostojnost tega, kaj vi tukaj govorite in kaj nam tukaj sporočate. Niste verodostojni, zato prosim, ne lažite in ne zavajajte.

Hvala. Predlagateljica, v petih točkah bova probala strniti, kje me niste razumeli. Prvič. To, da sem jaz mlajši od vas, me nikakor ne diskvalificira, da Z vašim kolegom Hoivikom se zmenite, ki je zadnjič na odboru protestiral proti istemu konceptu kakor jaz zdajle proti vam. Dajte ga vprašati, zakaj je to, da nekoga naslavljate z mlajšim kolega, nedopustno. To pomeni, da ste me z mojo starostjo poskušali diskvalificirati iz argumenta. Točno to ste poskušali narediti. Bova šla na drugo stvar. Jaz se opravičujem,

z granatami? V prejšnjih programskih svetih ste vrgli kakšno granato v smislu, Kmetič je bil že v prejšnjem, dva mandata nazaj, pa Aplenca, ki je bil vaš kandidat na zadnjih državnozborskih volitvah in je zdaj kolumnist v Demokraciji. Take ljudi ste notri metali.

Saj tiste novinarje, ki so sposobni voditi pogovorne oddaje, ste odrezali iz RTV? Četrtič. Ko ste me vprašali, če bi Janez Janša lahko sedel v programskem svetu. Da. Janez Janša je človek, ki mislim, da je v življenju že vodil kakšen državni organ, je vešč razprave, za razliko od vseh, ki ste jih imenovali zdaj tja. Tudi za mene so kar svetlobna leta razlike med Kmetičem pa med vašim predsednikom. So. Dajmo si priznati. Petič. Kaj ste še rekli, še eno stvar smo imeli? Aha, niste čisto dobro razumeli, kaj je Štefančič mislil s tistimi stavki. Pa mislim, da vam je kolegica Sara prej super v nulo razložila, boljše, kakor vam bom jaz zdajle v tem času, ki mi je ostal. Jebeno več je tistih, ki znajo delati in jebeno manj je tistih, ki ne znajo delati, neodvisno od tega, kakšna so njihova politična stališča. Pa smo to ponovili že jaz zdajle drugič, pa Sara prej enkrat. Vem, razumete, kaj vam hočemo povedati, ampak ker ste politični oportunist, lapate svoje.

»delati cirkus, kaj je vse narobe, kot da je v tej hiši vse narobe«. To je seveda letelo na nas. Bi si pa želela, da bi kolegica potem, ko bo ta seja končana, mogoče pogledala posnetek svoje razprave. Zakaj? Zato ker je bilo 98 % vaše razprave točno o tem, kaj je v tisti hiši narobe. Točno o tem. In to na način, na katerega smo na tej strani dvorane čas opozarjali, da se je nedopustno spuščati v vsebine oddaj in jih na tak način komentirati, kot ste zdaj to počeli vi v urbanijevskem slogu. Točno to ste počeli. To, o čemer je ta stran ves čas govorila, da se ne sme tega početi. To, kar piše v novem predlogu zakona, da se o tem na ta način ne sme govoriti, ker kaj pravite vi ves čas v svojih razpravah − ker mora biti ta zakon avtonomen in ker je to javni interes. Potem se pa to v slogu, kot to večkrat počnejo vaši kolegi in tudi vi na Mandatno-volilni komisiji, ko se pogovarjamo o imenovanju sodnikov, spuščate v posamezne primere, dovolite komentirati, kako je posamezni sodnik v posameznem točno določenem primeru sodil, kaj je narobe razsodil in zakaj potem po vašem ni primeren za določeno imenovanje. točno v enakem stilu, ki ga uporabljate ves čas. Mi seveda vemo, da boste s tem nadaljevali, ampak je kljub temu treba na to opozoriti. Hvala lepa. Besedo ima predstavnica predlagatelja, gospa Alenka Jeraj. ALENKA JERAJ (PS SDS): Na odboru kolikor vem, je gospa Milinković povedala, da se je pod stavkovno zahtevo podpisalo 180 ljudi. In o tem sem jaz govorila in ne lažem. Tam ni povedala, da 400 ljudi stavka, ampak je povedala, da se jih je 180 ali 181 podpisalo pod stavkovni papir, ki so ga dali potem direktorju. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka gospa Alenka Helbl in za njo še gospod Bojan Podkrajšek. Izvolite. ALENKA HELBL (PS SDS): Hvala za besedo. Preden začnem o samem zakonu oziroma predlogu, o amandmaju,

Ja, zdaj pa smeh. Torej ta RTV zakon ali ljudstvo naj plačuje, oblast imamo pa mi. In res je, s tem zakonom, kot je bilo povedano, prihaja čas gverile, tako zelo priljubljena taktika, strategija, kakorkoli že, te nove koalicije oziroma tudi Seveda je tudi, saj veste, so besede Helene Milinković, predsednice Koordinacije novinarskih sindikatov, »ja, delujemo kot gverila, naš plan, gospod direktor, pa je ta − ja, prevzem RTV«. Jaz se ne bom spuščala o nikomer, o nobenem novinarju, o nikomer ne bom govorila, pa imam svoje mnenje. Lahko ga imam. Pa mnogi državljani. Ampak s svojimi besedami želim nagovoriti državljane Republike Slovenije, ki so plačniki RTV prispevka. In to morajo slišati. Slišali so že zelo veliko. Ves čas smo poslušali javni interes, javni interes, javni interes. Ja, javni interes. In če piše v zakonu, kakšna je naloga javnega RTV in predvsem informativnega programa torej, korektnost obveščanja. Torej obveščenost, objektivnost, resničnost, verodostojnost, da imajo državljani pravico do oblikovanja svojega lastnega mnenja. Jaz vam težko povem, kako je pravzaprav bilo zadnji dve leti, ko smo poslušali v času epidemije Eno samo hujskanje. Tudi na lokalnih medijih smo poslušali samo besede opozicije. Niso bili vabljeni govorci vlade. Tako ste oblikovali javno mnenje. Brez možnosti različnih interesov. Nekdo danes tukaj pred isto govornico, to je bil dr. Golob, je govoril o podpori, o sodelovanju, da gremo skupaj naprej, ker so pred nami veliki izzivi in zelo hudi. Ja. In če imamo tukaj možnost zdaj pri tem zakonu, da gremo pa skupaj tako, da damo priložnost vsem deležnikom in damo možnost torej javne razprave, v katero se bodo lahko vključili, in jaz sem prepričana, da je zanimanje za to po današnji razpravi še večje, in da potem oblikujemo zakon, da bo ta

Glede na predlagano strukturo vodstva, torej sveta oziroma karkoli že bo − kdo bo odgovarjal, če pride do slabega finančnega poslovanja? Kdo bo pokrival minus? Gledalci in poslušalci s plačevanjem RTV prispevka, ki nimajo niti možnosti, da pri tem kakorkoli sodelujejo? Spoštovani državljani Republike Slovenije, ta zakon vam odreka to pravico,

Lep pozdrav, poslanke in poslanci, verjetno zadnjič danes. Spoštovana ministrica za kulturo v Republiki Sloveniji! Danes je pred nami zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji in predvsem je tu pomembno, da je nujni postopek. Ko sem ves čas poslušal to razpravo, sem razmišljal tudi o strankah, ki so celotno zgodovino bile v tem državnem zboru, in sem ugotovil, da sta to dve stranki, ena z leve, ena pa z desne.Skozi celotno zgodovino celotno zgodovino so prihajale stranke, skozi celotno zgodovino so poslanke in poslanci tudi prestopali iz ene stranke v drugo. Hočem reči, da tudi stranke so verjetno prihajale in so se rodile z nekim določenim ciljem. Tudi poslanci, ki so prestopali iz stranke v stranko, so vstopali z nekimi določenimi cilji. Ampak vse to, kot večkrat rečem, je počasi kopnelo.

reševanje celotne Slovenije in vseh težav, ki so v Republiki Sloveniji. Pri tem zakonu je pa nekaj posebnega, kar se še ni zgodilo v celi zgodovini Republike Slovenije. bi eni poslanki uspelo, tu imam v mislih poslanko Pašek Šetinc, pri tem zakonu, in takšnega zakona še ni bilo v celi zgodovini, da bi bila novinarka, kar spoštujem, na javni televiziji, in tudi nimam pravice ocenjevati njenega dela, kar nisem nikoli delal in si tudi ne bom nikoli dovolil, da ji je uspelo v prejšnji službi pomagati stranki s svojimi sodelavci, da dobi čim več glasov na državnozborskih volitvah, potem pa preiti v to stranko, biti izvoljena, kar izjemno cenim. V tistem trenutku, ko si izvoljen, pa predlagaš zakon o bivšem delodajalcu, zakon, s katerim obglaviš direktorja, programski svet in vse tiste ljudi, ki ti v prejšnji službi niso bili všeč. Seveda pa imaš obenem zamrznjeno pogodbo, kar moram povedati, zopet spoštujem, ker to zakon dopušča. To še ni uspelo nikomur v celi 32-letni zgodovini Republike Slovenije. je ministrica, ko mora ta projekt izvesti, v težavah. Stranka Levica je na današnji seji dobila od predsednika vlade dva rumena kartona. Po 45 dneh.

Dva rumena kartona. Z zanimanjem sem poslušal ministrico za kulturo na odboru, ki smo ga imeli ta teden, pa tudi včeraj v televizijski oddaji. Je imela težave. Povedala je naslednje: Politika je ustanovitelj zavoda, o katerem danes govorimo. Politika predlaga spremembo zakona. Jaz govorim v imenu politike oziroma vlade, ki predlaga umik politike iz tega zavoda. Drugače ne more priti do spremembe tega zakona. Je politični zakon. Vrniti moramo zaupanje v ta zavod in umik politike iz tega zavoda. Spoštovana ministrica, jaz vam načeloma vse verjamem. Načeloma tudi verjamem avtorju tega predloga zakona, poslanki Pašek Šetinc. Ampak, veste, kdaj bom jaz začel razmišljati, da bi mogoče o tem zakonu glasoval za? Ko boste tudi prevzeli financiranje tega zavoda. Dokler boste pa vi izključevali tiste, ki mesečno plačujejo prispevke, gledalce in poslušalce, in ko boste v tem zavodu delali brez nadzornega sveta, pa jaz kot poslanec tega državnega zbora ne morem glasovati za in temu zakonu ostro nasprotujem. Velikokrat sem videl danes posmeh, pa slabo voljo z vaše strani, kaj poslanke in poslanci govorijo na tej strani, predvsem na vaši levi. Kolegice in kolegi, če ste me uvodoma poslušali, zato sem povedal nekaj zgodovine tega državnega zbora, ampak dovolite, da tudi mi zastopamo velik število državljank in državljanov. In spoštovani kolegi, niti slučajno ne bomo dovolili, da boste zavod, ki ga plačujejo državljanke in državljani, vzeli za svojega in boste delali z njim, kar hočete. Tega vam na tej strani oziroma tisti, ki so nas izvolili, ne bomo dovolili. V tem državnem zboru, ko sem govoril o zgodovini, za dosego, da je nekdo minister − ali veste, kaj bi rekli na Štajerskem − da je zakšeftalsvojo stranko. To je Marjan Šarec. Marjan Šarec je ustanovil stranko, bil skoraj predsedniški zmagovalec in da je še danes minister, je zakšeftal svojo stranko. Samo za dosego tega, da sedi danes na stolčku ministra za obrambo. Spoštovane kolegice in kolegi, kot poslanec Državnega zbora vam ne bom dovolil in tisti, ki so me izvolili, vam ne bodo dovolili, da boste s tem javnim zavodom delali, kar vi hočete.

Najprej bi popravila glede imenovanja nadzornih svetnikov. Po tem zakonu in prejšnjem zakonu, ki določa, kot verjetno vsi veste, ker ste zakon pogledali, ker o njem glasujete, prej po 17. členu, danes po 17.a členu, gre, da člani organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni ne morejo biti člani nadzornega sveta prej oziroma sedaj sveta zavoda. Tako da tukaj ne moremo govoriti, kdo bi lahko bil iz politike, ampak vsaj pet let ne sme biti nihče v nobenem organu stranke. Mislim, da ta razprava danes kaže na to, da je ta zakon resnično nujno potreben. In to kaže tudi stanje na RTV Sloveniji. Kreganje, javno obračunavanje zaposlenih z vodstvom, različnih sindikatov, tistih, ki niso v sindikatih, kaže na slabo upravljanje javnega zavoda. Takšne razprave, ki so tukaj, ki smo jim bili priča, tudi kažejo na to, da je umik politike iz upravljanja in vodenja javnega zavoda, javne televizije več kot nujen. Za mene niso razprave pomembne, kdo je s tem začel, kaj se je dogajalo pred pred tem, kdo je bil kje in kdaj, za mene in za nas kot predlagatelje je edino pomembno, kako in kdaj bomo s tem končali. Kako bomo končali s politizacijo RTV. In to je to, kar tudi s tem zakonom predlagamo.

da ima strankarska politika preveliko moč v upravljanju in vodenju javnega servisa, katerega dolžnost je, da obvešča državljane in državljanke Republike Slovenije. Saj tam ni zgolj informativni program, okoli katerega ves čas tečejo te burne razprave in debate o tem, kako in kaj naj bi se tam poročalo, ampak sta dva nacionalna televizijska programa, trije radijski programi, radijski in televizijski programi regionalnih centrov v Kopru in Mariboru, radijski in televizijski program za italijansko in madžarsko narodno skupnost, zagotavljati je treba radijski in televizijski program za narodne manjšine, za tujo javnost, teletekst internetnega in mobilnega portala. RTV, kot pravi tudi naslednji člen, mora tako zagotavljati produkcijo igranega programa, poročati o življenju in problemu različnih struktur prebivalstva. Gre za dokumentarni in raziskovalni program, zagotavlja visoko produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom, kulturno-umetniški program, poroča in zagotavlja športne dogodke, poroča o znanosti, zagotavlja posebno pozornost problematiki registriranih verskih skupnosti. In vse to je In vse to je naš največji javni zavod posebnega pomena. Tudi v kolumni gospoda direktorja Mirka Štularja je zapisano, to je bilo objavljeno včeraj, citiram, »Med epidemijo, v najzahtevnejšem obdobju zaprte družbe, nam je javnost empirično dokazljivo izkazala visoko zaupanje, takrat so nas poslušalci, gledalci, bralci najbolj potrebovali. To je bil eden izmed nazornih dokazov, kako zelo pomemben je javni RTV. A smo od predstavnikov ustanovitelja, vladajoče koalicije, dobivali same kritike in obtožbe.« To seveda ne more biti nekaj, na kar smo lahko kot država ponosni. Kot država moramo zagotavljati nemoteno delovanje našega največjega javnega medijskega servisa. Ta zakon, ki je tu predlagan in za katerega upam, da ga boste večinsko podprli, seveda naslavlja točno to, celostni umik politike iz televizije. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da želi. Prosim za prijavo. Štirje prijavljeni, besedo ima najprej kolega Janez Magyar. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana ministrica! Bi zares vprašal eno konkretno zadevo, in sicer kje, v kateri evropski ali pa svetovni državi poznamo tak zakon, kot ga imamo danes v obravnavi.

da je RTV javna last, vseh nas in ne samo ene politične stranke. In to je res, to ne sme biti. In kaj sedaj delate? Prav to delate vi.

S tem zakonom več nadzora ne bo. Uprava bo delovala brez nadzora. Veste, do česa bo prišlo? Jaz kot nekoč podjetnik vem, če nimaš nadzora nad upravo − veste, kaj se dogaja?

sveta zavoda? Kje je tozapisano? Tega ni. Nikjer ni. Državljani plačujejo prispevek RTV, ki omogoča delovanje tega javnega zavoda. Nimate nobene osnove in niso izpolnjeni pogoji za uporabo nujnega postopka za sprejemanje tega zakona. Kateri pogoji so izpolnjeni za nujno sprejemanje tega zakona? Kateri pogoji? Edini pogoj mi povejte? V vsej tej razpravi nisem tega slišal. Kot sem povedal, državljani plačujejo prispevek RTV in niste državljanom dali možnosti, da o tem predlogu podajo svoje mnenje, podajo mnenjazdruženja ali pa celo vlada, ki to predlaga, posluša te predloge in oceni in na to reagira. Tega niste omogočili. Ali je to demokratično? Nekateri govorite ves čas o demokraciji. Veste, spoštovana poslanka, iz prebranega predhodno napisanega političnega spisa izvirabes, gnev, ponižujoč odnos do drugače mislečih, ki so tukaj razpravljali. Kje pa imate ta demokratična načela, ki ste jih ves čas imeli na ustih? Ali je, gospa ministrica, to demokratičen proces? Sprašujem vse vas tukaj, pa tudi ministrico oziroma predlagateljico vlado − ali je to demokratičen proces? Še zdaleč ne. Izredna seja. Izredne razmere so v Sloveniji. Da, so. Izredne razmere so v denarnicah državljanov. Veste, s povišanjem cen naftnih derivatov z 1,60 na 1,80, posledično so se podražile vse prehrambne in druge storitve v državi. Izredno stanje je v denarnicah državljanov, ne pa zaradi RTV. Pustite RTV, naj dela. Govorili ste o nastavljanju vodstva, vodstvenih kadrov, generalnega direktorja, direktorja TV programa. Veste, kakšen je bil rezultat,

ljudi, in to brez nadzora? Veste, kaj delate? Mislim, da ne. da ne. S tem zakonom prav vi obglavljate, kot sem že prej omenil, vodstvo in ta javni zavod. zavod. V tem času, ko ste rekli, da so zamenjali nekatere člane programskega sveta. Danes smo potrjevali − koga smo danes potrjevali?

Ali je to moralno? Kje imate moralo, za božjo voljo?! Kam smo mi prišli? Zanima me tudi, zakaj državljanom, ki plačujejo RTV prispevek, niste omogočili gledalcem, poslušalcem vsaj v tem zakonu, da bi lahko predstavljali svoja mnenja o programih v programskem svetu? Tega ni. Na žalost je to zares popačilo že tako slabe poglede na RTV s tem, kar sedaj delate. Škodo delate, omenjate škodo, ki ste jo ustvarili. Spoštovana ministrica, jaz vas resno sprašujem, po katerih kriterijih ste ocenjevali škodo in kje je ta škoda nastala? Resno sprašujem. To, da ste izjavili, da je škoda nastala, povejte mi, po katerih merilih, kriterijih in katera škoda je nastala. Tega nisem nikjer zasledil. Zamenjalo se je vodstvo. Novinarje nihče ni zamenjal. Novinarji so isti, kot so bili pod različnimi vladami prej. Gospa Janja Sluga, ja, novinarji niso bili zamenjani. To me je pa zares zbodlo, tukaj sva z gospodom Ferencem Horváthom, narodna poslanca pa jaz, ste rekli orbanistični pristop in reševanje. Ja. To ste rekli. Poglejte, jaz sem ponosen Slovenec madžarske narodnosti in sem spremljal na Madžarskem, kako so se volitve odvile. Veste, tam so državljani Republike Madžarske Viktorja Orbana za predsednika vlade izbrali z dvotretjinsko večino. In govorite o takih in drugih stvareh brezglavo. Če bi res tako bilo, kot vi to trdite, potem ga ne bi izvolili. Ali je prav ali ne. Tudi mi ali pa drugi bi mogoče za vašo stranko rekli, saj to niti ni stranka, je gibanje. Mogoče čez nekaj let tudi tega gibanja ne bo, kakor tudi predhodnih strank več ni, ampak politično odgovornost nosita le SD in SDS, ki sta tradicionalni stranki in politično odgovornost tudi sprejemata. Na Madžarskem sprejemajo te politične odgovornosti za svoje ljudi. Včeraj so uvedli izredne razmere na področju energetike. Danes klici

Bi še enkrat gospo ministrico zares prosil, da odgovori na moja vprašanja, konkretna vprašanja, se pravi, zakaj in kje so pogoji za izredno sejo. sejo. Pogojev ni. Kje je škoda, s katerim merilom je bila ocenjena, pod katerimi kriteriji je bila in katere analize so bile izvedene? Zakaj ni javne razprave državljank in državljanov, ki to javno televizijo tudi plačujejo? Hvala lepa.